frá gærdeginum um að færa eingreiðslu öryrkja fremst í dagskrána og taka útlendingamál Jóns Gunnarssonar út af henni. En mig langar að spyrja herra forseta hvort þessi breyting sé komin til að vera vegna þess að ég óttast að stjórnarliðar haldi áfram að reyna að þrýsta í gegn fyrir jól frumvarpi Jóns Gunnarssonar um að draga úr réttindum fólks á flótta. Ég hef miklar áhyggjur af því vegna þess að það myndi, eins og við ræddum hér í gær, setja öll þingstörf í uppnám. Þess vegna langar mig að spyrja virðulegan forseta: Megum við vænta þess að útlendingamálið líti ekki dagsins ljós á dagskrá þingsins hér næstu daga? Eða þurfum við alltaf að vera á tánum upp á von og óvon um það hvort forseti muni lauma málinu á dagskrá enn og aftur? það sem hv. þingmaður nefnir hér er breyting á dagskrá dagsins í dag og á þá einvörðungu við þingfundinn í dag. dag. Í sjálfu sér liggur ekki fyrir neitt um dagskrá næstu daga að öðru leyti en því að forseti hefur greint þingflokksformönnum frá því að hann hyggist leitast við að hafa atkvæðagreiðslur um fjárlög eftir 2. umr. á mánudag.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, fyrir hönd velferðarnefndar. Frumvarpið liggur fyrir á þingskjali 759, og er mál 568. Með frumvarpinu er mælt fyrir um framkvæmd eingreiðslu að fjárhæð 60.300 kr. til örorkulífeyris- og endurhæfingarlífeyrisþega, eingreiðslu sem ítrekað hefur komið til umræðu hér í þingsal. Með 1. gr. er lagt til að við ákvæði til bráðabirgða í lögunum bætist nýr töluliður, svohljóðandi:

á árinu 2022 skulu fá eingreiðslu að fjárhæð 60.300 kr. Hafi lífeyrisþegi fengið greiddar bætur hluta úr ári skal eingreiðslan vera í hlutfalli við greiðsluréttindi hans á árinu. Eingreiðsla þessi, sem skal innt af hendi eigi síðar en 31. desember 2022, skal ekki teljast til tekna greiðsluþega og ekki leiða til skerðingar annarra greiðslna.“ Í 2. gr. er lagt til að lögin öðlist þegar gildi. Í frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið 2022 er gert ráð fyrir 650 millj. kr. einskiptisframlagi til örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega. Miðað var við að um væri að ræða 27.772 27.772 kr. eingreiðslu til einstaklings sem hefur verið með réttindi allt árið. Við afgreiðslu málsins frá fjárlaganefnd var lögð til breyting þess efnis að framlagið hækkaði um 780

að gert sé ráð fyrir að lögð verði til breyting á lögum um almannatryggingar til að tryggja að aðrar greiðslur haldist óskertar þrátt fyrir uppbótina. Með frumvarpi þessu er lagt til að kveðið verði á um það í ákvæði til bráðabirgða að eingreiðslan skuli ekki teljast til tekna greiðsluþega og teljist þannig skattfrjáls og að hún skuli ekki leiða til skerðingar annarra greiðslna. Ákvæðið er til samræmis við ákvæði um fyrri eingreiðslur til örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega, sbr. 24. tölulið ákvæðis til bráðabirgða í lögunum, að því undanskildu að vísun til 12. gr. laga um slysatryggingar almannatrygginga, nr. 45/2015, fellur brott. Sú breyting helgast af því að með breytingu sem gerð var á lögum um slysatryggingar almannatrygginga með lögum nr. 108/2021

Þá voru felld brott ákvæði þess efnis að bætur samkvæmt lagabálkunum fari ekki saman. Í því felst að réttur til miskabóta samkvæmt lögum um slysatryggingar almannatrygginga hefur ekki áhrif á rétt til örorkubóta samkvæmt lögum um almannatryggingar og öfugt. Þá hefur verið gerð grein fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, er varðar eingreiðslu. Virðulegi forseti. Hér er um að ræða mál sem skiptu tiltekinn hóp þjóðfélagsins öllu máli og það léttir undir með einstaklingum og fjölskyldum yfir jólin. Það skiptir máli að við tryggjum fumlaus vinnubrögð við afgreiðslu þess og það er mikilvægt að þetta frumvarp hljóti afgreiðslu sem allra fyrst þannig að mögulegt verði að ljúka afgreiðslu eingreiðslunnar um leið og fjáraukalög hafa verið samþykkt. Þetta er eitt af þeim málum sem ég álít að allir þingmenn geti stutt og ótvírætt er að um málið ríkir þverpólitísk samstaða. Frumvarp þetta inniheldur fyrsta skref í átt að nýju greiðslu- og þjónustukerfi vegna starfsgetumissis. Að lokum legg ég til að frumvarpinu verði vísað til 2. umr. að lokinni þeirri umræðu sem hér fer fram.

þá tillögu sem birtist í fjáraukalögum að helminga þessa eingreiðslu þegar verðbólga er í hæstu hæðum. Svo verður ekki. Ég fagna því líka að þetta mál hafi verið sett hér fremst á dagskrána í samræmi við kröfur sem við í stjórnarandstöðunni höfðum uppi í gær. Ég hef hins vegar dálitlar áhyggjur af þeim hópi fólks sem hefur kannski verið á örorku drjúgan hluta ævinnar og er með mjög takmörkuð réttindi í lífeyrissjóðum af þeim sökum en er orðið 67 ára. Ég er að tala um öryrkja sem eru eldri en 67 ára og ég vil kannski fá að varpa þeirri spurningu til hv. þingmanns og flutningsmanns: Var það eitthvað skoðað í velferðarnefnd hvort unnt væri að bregðast við í þágu þessa hóps? Hér erum við að tala um hóp sem er fólk sem er í mörgum tilvikum jafnvel með lægri tekjur en sumt af því fólki sem mun fá þessa eingreiðslu. Ég velti þessu upp svona bara út frá jafnræðissjónarmiðum og sanngirnissjónarmiðum. Var engin leið að ná samstöðu um að styðja við tekjulægsta eftirlaunafólkið, tekjulægstu eldri borgarana?

Það er auðvitað mikilvægt að við reynum að grípa sem flesta hópa en ég vil minna á að fyrir velferðarnefnd og inni í félags- og vinnumarkaðsráðuneyti liggur ákveðin endurskoðun, heildarendurskoðun á almannatryggingakerfinu og hefur nefndin fengið kynningu á því. Það er enn í vinnslu en það er von á þeirri endurskoðun strax eftir áramót þannig að ég vonast til þess að við getum stigið fastar til jarðar fyrir þennan hóp

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta svar. Það hefur auðvitað verið sagt áður hér í þessum stól og hljómar kannski eins og klisja en það er nú bara það sem ég hef sagt; það borðar enginn heildarendurskoðun það hefur ósköp lítið upp á sig fyrir fólk sem skrimtir að vera bara sagt ár eftir ár að það sé einhver heildarendurskoðun í gangi. Á einhverjum tímapunkti fara þessi fyrirheit um heildarendurskoðun að vera hálfgert skálkaskjól og réttlæting fyrir því að neita fólki um kjarabætur Það er til ósköp einföld leið til þess að styðja betur við tekjulágt eldra fólk, það er að hækka greiðslur almannatrygginga og fylgja 69. gr. almannatryggingalaga um að greiðslurnar skuli þróast

Við erum öll sammála um að við viljum að allir hafi það gott í okkar þjóðfélagi. Það er ótvírætt að við erum sammála þar.

Þarna er hópur sem þarf að grípa en við þurfum að klára þetta mál hér og nú. Við getum verið sammála um það að það hefur oft setið á hakanum og hefur alltaf setið á hakanum að taka þessa heildarendurskoðun og gera það almennilega. En nú fyrst erum við að stíga stöndug og stöðug skref í þá átt að gera þetta vel.

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni, formanni velferðarnefndar, fyrir þessa fallegu framsögu hvað varðar þennan hluta almannatryggingaþega. Ég heyrði að hún talaði um að heildarendurskoðun væri á almannatryggingalögunum núna og það væri svona einhver réttlæting fyrir því að einstaklingar innan þessa kerfis, eldri borgarar sem voru öryrkjar og löbbuðu yfir í það að verða ellilífeyrisþegar og eru jafnvel með lakari kjör en öryrkjar — hvernig í ósköpunum er hægt að segja við þetta fólk: Vitið þið bara hvað? Það er heildarendurskoðun á almannatryggingalögunum. Haldið þið bara áfram að lepja dauðann úr skel um jólin. Eru þetta fallegu skilaboðin?

að þeir öryrkjar sem hafi einhverja starfsgetu geti hlakkað til að komast í 10–50% eða 60% stöður.

Ég er ekki að segja að það réttlæti eitt né neitt að ákveðinn þjóðfélagshópur hafi það verr, að við séum að skoða kerfið í heild sinni til að reyna að gera betur, ekki bara núna fyrir jólin heldur til framtíðar.

þingsal og auðvitað þurfum við að grípa fleiri hópa, en hér er um að ræða akkúrat þetta tiltekna mál fyrir fólk sem er með örorku. Þetta er eingreiðsla til örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega. Það er málið sem við erum að ræða hér.

þennan langfátækasta hóp eldra fólks og að hann fái sambærilega eingreiðslu fyrir jólin og öryrkjar. Mun ég mæla fyrir þeirri breytingartillögu hér á eftir.

að skilja ekki þessa fátækustu einstaklinga út undan? Svo það sé sagt þá munum við ekki gefast upp í Flokki fólksins og berjast til síðasta blóðdropa fyrir þennan þjóðfélagshóp.

Eins og áður hefur komið fram í þessum þingsal þá er það þannig að þegar endurgreiðslurnar voru teknar upp fyrir um tveimur árum síðan voru þær ekki síst rökstuddar með því að um væri að ræða sérstaka uppbót fyrir örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega, þar sem ekki var búið að laga greiðslukerfi þeirra. Þessi heildarendurskoðun og uppstokkun á málaflokknum og kerfinu hefur ekki farið fram líkt og er búið að gera fyrir ellilífeyrisþega.

Herra forseti. Ég ætla ekki að vera með neinar miklar málalengingar hérna núna. Þetta er mjög mikilvægt mál sem við erum að ræða og dagskráin í dag er það einnig. auðvitað fjárlög sem okkur ber að afgreiða, sama hvernig við greiðum nú atkvæði, og síðan eru mjög mikilvæg mál. Mér fannst sérkennilegt að hv. þm. Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir skyldi ljúka góðri ræðu sinni og fylgja mjög mikilvægu máli úr hlaði á þann hátt að hér væri um eitthvert algerlega ófyrirséð mál að ræða sem hafi komið okkur öllum í opna skjöldu og þyrfti að bregðast við og þingheimur hlyti að geta sameinast um, þegar staðreyndin er sú að stór hluti mannkyns eða einhver hluti mannkyns hefur haldið jól í 2000 ár og við Íslendingar í 1000 ár og við vissum að þessi tími kæmi þegar sérstaklega dýrt er að halda utan um fjölskyldur sínar. Samfylkingin styður auðvitað þetta mikilvæga mál en við hörmum það hins vegar að ríkisstjórnin hafi ekki komið í veg fyrir að þessi tekjulági hópur, þessi tekjuversti hópur landsmanna, ásamt þessum hópi eldri borgara sem hv. þm. Inga Sæland kemur með góða breytingartillögu um, þurfi að bíða fyrir hver jól með öndina í hálsinum eftir því hvernig þingstörfum vindur fram eða hvort stjórnarmeirihlutanum þóknast til að bæta örlítið í það sem lítið er fyrir. Það er auðvitað bara mjög hollt fyrir okkur sem erum hér að minna okkur á að við getum gengið býsna brött og glaðbeitt inn í jólahaldið og þurfum a.m.k. ekki að hafa áhyggjur af efnahagslegri hlið jólahaldsins á meðan þessi hópur

rauninni haldið í heljargreipum í þessum málaflokki og svo mörgum öðrum, bara til að geta komið svo í 2. umr. með viðbætur og látið líta út eins og verið sé að hefja stórsókn í einhverjum málum. Væntingastjórnin er með öðrum orðum sú að það eigi að halda fólki í óvissu um trygga framtíð og bæta svo örlítið í. í. Við getum bara ekki sætt okkur við það, herra forseti, að við séum að gera hrossakaup með líf fólks í landinu og allra síst fátækasta fólkið sem hér býr. auðvitað líka þeim breytingum sem hafa verið gerðar núna í haust og eru fyrirhugaðar, að hækkun almannatrygginga fylgi verðlagi. En þó það nú væri, herra forseti, vegna þess að það er lagaskylda. Það er engin stefna ríkisstjórnar, hún er eingöngu að framfylgja því sem hún á að gera. Við fögnum því auðvitað líka að það eigi að hækka frítekjumarkið upp í 200.000, frítekjumark sem hefur staðið óhreyft í mörg ár, hækkun sem Samfylkingin og fleiri flokkar í stjórnarandstöðunni lögðu til fyrir einu ári en félagsmálaráðherra hafnaði þá. Auðvitað fögnum við þessu.

Við skulum samþykkja þetta og við skulum gleðjast yfir því að við náum að samþykkja þetta, en við skulum ekki berja okkur mikið á brjóst vegna þess að við erum ekki að gera neitt annað

festum þá í sessi þennan jólabónus eins og hann er framkvæmdur gagnvart nánast öllum launþegum í landinu, en komum ekki hérna á síðustu stundu og látum eins og við séum að bjarga einhverjum hópi.

öryrkja sem eru því miður margir komnir á þann stað að vera að flosna upp úr húsnæði og standa í biðröðum eftir mat fyrir sig og fjölskyldur sínar. 67 ára öryrki, hann er ekki lengur öryrki, hann er ellilífeyrisþegi. Hann er heilbrigður í boði ríkisins og telst ekki lengur veikur.

þá er kerfið svo bútasaumað og vitlaust að það hefði refsað honum grimmilega.

þá hef ég því miður ekki mikla trú á að þarna sé verið að bæta virkilega í og koma fólki til hjálpar. Ef við horfum á þessar 60.300 kr. skatta- og skerðingarlaust

Það er ekki látið duga. Þetta er svo einbeittur brotavilji.

hugleiða hvers vegna í ósköpunum við höfum búið til þetta kerfi, hvers vegna í ósköpunum við erum að viðhalda þessu kerfi og hvers vegna í ósköpunum við erum ekki löngu búin að breyta því.

Núna þarf bara að taka pólitíska ákvörðun um að það gildi fyrir launaþróun. Það er greinilega hægt. En stjórnvöld hafa ekki gert það. Það kaldhæðnislega við þetta allt er að ef þessi tvöfaldi lás

við eigum að missa svefn yfir og flækja okkur í og fresta í einhver ár, bara af því að við náum ekki heildarsýn yfir þetta. Það munar einhverjum krónum til eða frá í stóra samhenginu.

Er það ekki dálítið kaldhæðnislegt? Við erum ekki að gefa neitt aukalega til öryrkja hvað þetta varðar. Við erum að staðfesta það að þessir 1,2 milljarðar, þeir voru það alla vega þá, eigi að halda áfram að vera hluti af þeirra kjörum, sem var fyrir löngu búið að lofa. En við þurfum alltaf að laga það með einhverri tímabundinni breytingu á hverju ári síðan þá af því að þessi kerfisbreyting, heildarendurskoðunin sem enginn getur borðað, er ekki enn þá búin að eiga sér stað. Og af hverju eigum við að trúa því að hún komi eða að það verði einhver sátt um hana í kjölfarið? Ég veit það ekki. Maður sér það alla vega ekki í hendi sér eins og er.

Ég verð að segja að ég gleðst af öllu hjarta yfir því að þingheimur allur hafi náð utan um það að greiða þessa eingreiðslu, þessa desemberuppbót, til öryrkja upp á 60.300 kr., skatta- og skerðingarlaust. Ég er ekki enn þá með svarið við því hvort þetta muni nokkuð koma í bakið á þeim hvað lýtur að húsaleigubótum eða einhverju slíku. Ég veit að þetta skerðir ekki neitt af greiðslum sem eru innan kerfis hjá okkur en en hvort það hafa verið gerðar einhverjar ráðstafanir hvað varðar félagslegan stuðning sveitarfélaga, sem skerða

Hins vegar er ég búin að vera alveg í forundran yfir því hvernig er hægt að skilja eftir þann hluta af almannatryggingaþegum sem þarf ekki síður á þessari eingreiðslu að halda um jólin.

hafa verið að missa framfærsluhluta sinn hvað lýtur að aldurstengdri örorkuuppbót vegna þess að þau eru ekki öryrkjar þegar þau verða 67 ára, ekki öryrkjar lengur. Þarna getur munað tugum þúsunda á mánuði Ég legg hér til breytingartillögu. Mér finnst vera bragur á því að nú þegar málið er að koma hér inn til okkar og það er virkilegur vilji til þess að koma því í gegn — og þá vil ég líka segja að þrátt fyrir að dagsetningin á málinu sé 31. desember þá getum við alveg verið viss um að það er góður vilji hér,

að þetta nái fram að ganga fljótlega í næstu viku þannig að Tryggingastofnun sé ekkert að vanbúnaði að greiða þetta út. Mig langar að koma með pínulitla reynslusögu af sjálfri mér. Það eru ekki mörg ár, það var sennilega bara veturinn áður en ég varð þingmaður, öryrkinn á ofurlaunum sem ég er —

en það var ömurlegt á þessum tíma að sjá fram á það að ég gat ekki boðið upp á neitt annað en það sem ég átti í kistunni. Ég gat ekki boðið upp á neitt annað en fiskinn sem var búið að færa mér eða eitthvað annað, ég átti enga peninga. Ég var búin að borga leiguna, það er alltaf það fyrsta sem þú borgar, það er húsaleigan. Passaðu að hafa þak yfir höfuðið fyrir börnin þín. Þú verður að hafa skjól. En ég var lánsöm að því leyti til að einn af mínum yndislegu sonum sem kom í heimsókn til pabba og mömmu rétti mér akkúrat 60.000 kr. og sagði: Mamma, ég vil fá að bjóða okkur í mat um jólin. Það var í rauninni erfitt að þiggja það.

Þannig að breytingartillaga mín við þetta frumvarp, fallega frumvarp ríkisstjórnarinnar — sem mér finnst bara vera hálfkarað vegna þess að þetta er jú hópur sem er að lifa á sama kerfinu, kerfi sem á að heita almannatryggingakerfi og þau tala svo gjarnan um að þau vilji gera svo vel við fólkið og það eru svo falleg markmiðin í fjárlögunum og allt þetta að maður bara trúir því varla hvað orðin verða falleg á blaði þegar þau fljúga um. En En í rauninni er ekkert að marka þau nema að litlu leyti. En ég mæli hér fyrir breytingartillögu við þetta frumvarp um að við 1. gr. bætist nýr liður, svohljóðandi:

Ég bara get ekki talað lengur, ég er orðin svo sorgmædd yfir öllu þessu. Ég skil ekki af hverju við látum svona og af hverju við erum ekki góð við þá sem eiga bágt og eru að biðja okkur um hjálp, kusu

Ég tala nú ekki um á þessum árstíma þegar allir vilja gera sem best við sína eftir getu og efnahag. Ég held að heilt yfir séum við nú þannig þenkjandi, hvar í flokki sem við stöndum, að við viljum gera vel við þá sem minnst hafa og minnsta burði hafa til að framfleyta sér hverju sinni. En oft er leiðin löng að einhverju sameiginlegu takmarki og ágreiningur um útfærslur og allt þetta flókna kerfi sem er búið að byggja upp varðandi öryrkja, eldri borgara og aðra sem þiggja stuðning frá okkar sameiginlegu sjóðum og eiga fullan rétt á því hverju sinni. Í dag getum við þó glaðst yfir því að það er verið að leggja hér fram tillögu um að öryrkjar fái þessa eingreiðslu upp á rúmar 60.000 kr. og er það vel. Það var kynnt hér í ræðustól á sínum tíma, af

svo auðvitað alltaf haldið áfram. Það er ekki búið að bæta allt heimsins böl með þessari einu tillögu og eftir standa hópar sem þyrftu á því að halda að að kjör þeirra yrðu bætt, það er enginn vafi. Í okkar ríka samfélagi eru allt of margir sem eru að basla á lágum launum eða lágum lífeyri. Vegna veikinda og ýmiss konar hluta sem enginn getur ráðið við er staða þeirra erfið og fjármunir eru fljótir að fara í brýnar nauðsynjar eins og húsaleigu og fæði og klæði og það sem kemur upp á í lífinu hjá hverjum og einum, þannig að auðvitað erum við ekki komin á einhverja endastöð varðandi það að bæta kjör þeirra verst settu í samfélaginu.

það fer ekkert á milli mála að þetta er mjög sanngjörn spurning. Líka það sem hefur verið velt upp hér, að ellilífeyrisþegi sem var áður öryrki skerðist í tekjum. Hvaðan koma þau geimvísindi að það sé eðlilegt að hann hafi það allt í einu miklu betra af því að hann dettur í að verða 67 ára? ára? Allt eru þetta mannanna verk og alltaf hægt að bæta og breyta en það hefur því miður tekið allt of langan tíma eins og við sem höfum verið hér inni á þingi lengi

fjármunir greiddir út til þessa hóps með einum eða öðrum hætti, eins og hefur komið fram, þó að niðurstaða hafi ekki verið komin í þessa vinnu. Nú heldur þessi vinna áfram og ég ætla bara rétt að vona að hún gangi hraðar fyrir sig og það verði engin ákvarðanafælni þar, að að menn fari að sjá fyrir endann á því hvernig þeir ætla að lyfta upp kjörum þeirra sem verst eru settir í þessum hópi okkar,

starfshópur sem er að vinna að því að skoða kjör eldri borgara. Ég tel það vera mjög mikilvægt og sú vinna má ekki dragast á langinn.

upplýsingar um þessi mál og alls konar skýrslur og greinargerðir og aðgangur að upplýsingum. En oftar en ekki er erfiðara að ná einhverjum samræmdum „common sense“, afsakið, eða sameiginlegri niðurstöðu á íslensku, með heilbrigða skynsemi að leiðarljósi, hvernig menn sjá fyrir sér í okkar velferðarþjóðfélagi að þessir samborgarar okkar geti framfleytt sér við þær aðstæður sem þeir búa við hverju sinni. Ég lagði fram sem varaþingmaður í dag. Ég hef setið á þingi ansi lengi, í 12 ár, en nú kem ég af og til hingað inn á þing og síðast þegar ég kom inn sem varaþingmaður

Hvers konar framfærsluviðmið eru höfð til hliðsjónar hvað varðar almennar bótagreiðslur og félagslegan stuðning ríkis og sveitarfélaga og embættis skuldara hvernig eru þau samansett með eða án húsnæðisliðar og hve há eru þau eftir samsetningu og eru framfærsluviðmiðin vísitölubundin? Mér finnst þetta vera spurning sem á rétt á að koma inn í þessa umræðu og eflaust er þetta til skoðunar enn þá. Ég er ekki búin að fá svar við þessari skriflegu fyrirspurn en

að menn verða að horfa til þess hver raunframfærsla er hjá fólki í landinu og þá erum við ekki að tala um einhvern lúxus eða munað heldur bara grunnþarfir hvers og eins til að framfleyta sér.

ríki og sveitarfélög grípi með einhverjum hætti þarna inn í og komi í veg fyrir þessa okurstarfsemi leigufélaga sem verið er að misnota erfiða stöðu margra leigjenda og reka þau út á götu í raun og veru þegar þau ráða ekki við að borga húsaleigu sem rýkur upp, sem er kannski orðin

en ég veit og hef fulla trú á því að okkar ágæti félags- og vinnumarkaðsráðherra

og taka inn í þá vinnu bæði kjör eldri borgara og varanlega endurskoðun á greiðslukerfi öryrkja. Það verður bara að vinna þá vinnu eins hratt og mögulegt er því að það er alveg rétt, sem kom fram áðan, að

rjúpuna. Nú brennur á þeim sem eru þarna í forsvari og okkur öllum sem hér erum á þingi og í ríkisstjórn að láta hendur standa fram úr ermum því að við eigum ekki að hafa þann smánarblett á okkur sem samfélag að hluti okkar samfélagsþegna, eldri borgara, öryrkja, lágtekjufólks, þurfi að reiða sig á stuðning hjálparsamtaka, matargjafir og góðvilja vina og ættingja. Við eigum ekki að þurfa að horfa upp á þetta í okkar ríka samfélagi. ríka samfélagi. Ég er mjög ánægð með þetta skref og veit að það er margt annað í pípunum sem er verið að vinna að í félagsmálaráðuneytinu og þetta er gott skref í rétta átt. En verkefnin bíða áfram og fjármunir í þessa brýnu vinnu sem er verið að vinna núna og að tryggja góð kjör þessara þjóðfélagshópa.

Virðulegur forseti. Já, þetta með framfærsluviðmiðin. Ég man alveg eftir því frá árunum hér á undan að þá voru þó nokkuð mörg framfærsluviðmið

og það sé hægt að treysta á að við séum ekki að bjóða okkar verst stadda fólki upp á kjör og greiðslur sem eru langt undir framfærsluviðmiðum. Það þurfa allir að búa í einhvers lags húsnæði. Það fer ekkert á milli mála. Það er ekki hægt að greiða fólki eftir einhverjum föstum viðmiðum þar sem húsnæðisliðurinn er ekki inni. Það er engin skynsemi í því. En ég bíð bara spennt eftir að fá þessa samantekt og vonandi kemur hún sem fyrst.

raunframfærsluviðmiðið? Ég veit ekki hvort þessi húsnæðisliður, með eða án, hafi verið hugsaður eitthvað í þá átt að þeir sem

starfsorku snemma á ævinni eða haft lágar tekjur alla ævi. Einhvern veginn held ég nú að allar þessar upplýsingar og möguleikar til að fá þessi mál á hreint liggi fyrir. Ég verð bara að treysta því og trúa og gera kröfu á það að þetta gangi hratt og vel fyrir sig í þessari atrennu.

að við viljum alltaf halda áfram að þróa þetta kerfi og gera betur þá eigum við líka að halda því til haga sem vel er gert og treysta því að

að gera þetta í svona miklum flýti, afgreiða svona eingreiðslu sem hjálpar mjög stórum hópi af fólki í flýti, í stað þess að hafa þetta bara fast í lögum, leiðir til þess að við erum að skilja stóran hóp eftir í mjög mikilli óvissu. Þessi hópur þarf að reiða sig á að samningaviðræður pólitíkusa gangi vel til að geta fengið þessa eingreiðslu, sem er náttúrlega bara galið.

þá fagna ég því líka mjög mikið. En það að verið sé að endurskoða almannatryggingakerfið í heild sinni af ríkisstjórninni ætti ekki að koma í veg fyrir að góðar tillögur, þar á meðal breytingartillögur,

Það er fagnaðarefni að Alþingi sameinist um þessa eingreiðslu og henni sé veitt lagastoð með þeim hætti sem birtist í þessu frumvarpi. Ég kom inn á það í andsvari hér áðan að það truflar mig að fólk sem er með skerta starfsgetu og hefur verið á örorku drjúgan hluta ævinnar en er orðið 67 ára sé skilið eftir og ég hvet hv. velferðarnefnd til að

almannatryggingakerfið virkar ekki eins og það á að virka. Það rís ekki almennilega undir því hlutverki að verja lífsafkomu tekjulægsta fólksins. Þess vegna þarf alltaf að vera að plástra það. það. Hvernig getum við hér inni réttlætt það fyrir okkur að óskertur lífeyrir manneskju sem hefur fengið örorkumat 40 ára sé aðeins 301.000 kr. á mánuði fyrir skatt? Hvernig er hægt að réttlæta það að óskertur örorkulífeyrir sé tugþúsundum lægri en lágmarkslaun í landinu? Þetta er óverjandi staða og ég held að þingmenn allra flokka hér inni Staðreyndin er nefnilega sú að öryrkjar sitja fastir í skerðingarfrumskógi. Kjör þeirra hafa dregist aftur úr kjörum á almennum vinnumarkaði, þvert á ákvæði 69. gr. almannatryggingalaga, ákvæðinu um þennan svokallaða tvöfalda lás, að ákvörðun þessara greiðslna skuli fylgja almennri launaþróun og í það allra minnsta fylgja verðlagi. Kolbeinn H. Stefánsson félagsfræðingur hefur bent á að hámarksgreiðslur Tryggingastofnunar til öryrkja með heimilisuppbót væru í dag 116.000 kr. hærri í hverjum mánuði

Hámarksgreiðslurnar væru tæplega 80.000 kr. hærri ef við horfum bara til launavísitölu Hagstofunnar. Og án heimilisuppbótar, ef við skoðum það,

Nú hefur komið fram í fréttum að mikill fjöldi öryrkja reiðir sig á matargjafir og öryrkjum sem leita til umboðsmanns skuldara vegna fjárhagsvanda hefur fjölgað.

eftir að greitt hefur verið fyrir mat, húsnæði og aðrar nauðsynjar. Verðbólgan bítur þetta fólk auðvitað sérstaklega fast, þessa tekjulægri hópa, en samt ætlar ríkisstjórnin að skerða þessa eingreiðslu um helming og réttlætir það með vísan til hækkunar á greiðslum almannatrygginga í sumar sem verðbólgan er nú þegar búin að éta upp. Þannig var þetta nefnilega þegar frumvarp til fjáraukalaga kom fyrst fram og öryrkjar látnir bíða milli vonar og ótta í margar vikur. Mér finnst það gjörsamlega óþolandi að ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutinn leiki sér með tilfinningar fólks með þessum hætti en engu að síður fagnar maður því að nú sé að nást samstaða um þetta. Ég minni bara á að það er skylda okkar hér inni að standa vörð um félagsleg réttindi fólks og standa vörð um mannsæmandi framfærslu alla mánuði ársins. Það er siðferðileg skylda okkar hér á Alþingi. Við eigum að tryggja að almannatryggingakerfið okkar mæti þeim kröfum sem við hljótum að gera í velferðarþjóðfélagi á 21.

Þetta er mikilvægt mál fyrir þennan hóp og mikilvægt mál fyrir okkur sem stofnun að við skulum standa við bakið og sýna skilning á stöðu öryrkja í landinu.

Þetta er t.d. hópur sem fær eingöngu almannatryggingar, jafnvel hópur sem fær minna en 25.000 kr. frá lífeyrissjóði. Oft eru það konur sem hafa unnið heima og alið önn fyrir börnum sínum en ekki verið á almennum vinnumarkaði og greitt í lífeyrissjóð.

Það er ánægjulegt að við erum hér samankomin til að ræða um mál sem allir eru sammála um að sé mikilvægt, eingreiðsla til öryrkja og endurhæfingarlífeyrisþega.

reyndar þannig með mjög marga hluti, virðist vera, í okkar lögum og kerfum að það er endalaust verið að endurnýja einhver ákvæði.

Það væri athyglisvert að taka saman þann tíma sem fer í að endurnýja bráðabirgðaákvæði á hverju ári

um að bæta tölulið við frumvarpið sem við erum að ræða hér og veita ellilífeyrisþegum sem lökust hafa kjörin einnig eingreiðslu, sams konar og við erum að ræða að öryrkjar og endurhæfingarlífeyrisþegar fái. Það hefur verið bent á það að kerfið okkar er dálítið brothætt þarna, í kringum akkúrat þennan aldur, þegar þú ferð frá því að vera öryrki að 67 ára aldri yfir í að verða ellilífeyrisþegi 67 ára.

Þá spyr maður sig: Er það ekki bara sjálfsagt? Er þetta ekki akkúrat það sem við eigum að gera? Og meira að segja hv. þingmenn úr stjórnarliðinu hafa sagt: Já, það er ekki gott að þetta sé svona og við þurfum að gera eitthvað fyrir þennan hóp en við gerum það þegar við erum búin að heildarendurskoða kerfið.

og það er ekki hægt að fela sig á bak við eitthvað svona. Hér erum við að tala um það hvort við ætlum að hjálpa eldra fólki

Hvort skiptir meira máli, frú forseti? Hvort skiptir meira máli? Ég minni hv. þingmenn á að samkvæmt stjórnarskránni skulu þeir greiða atkvæði samkvæmt sannfæringu sinni. Ég vona að sú sannfæring sé að við förum ekki illa með þá sem minnst mega sín, að við förum ekki illa með eldra fólkið sem byggði upp það velferðarkerfi og hið ansi góða líf sem við lifum hér á Íslandi samanborið við mörg önnur lönd. Þau eiga það skilið og það þarf ekki mikið til að sannfæra mig um að það skipti máli. Frú forseti. Það er von mín að bæði þetta frumvarp og þessi breytingartillaga opni hjörtu þeirra þingmanna sem virðast ekki vera að hugsa með hjartanu. Ég veit þó alla vega hvar

Ég vil taka undir það sem hér hefur áður verið sagt. Þessa dagana standa yfir umræður um hvernig refirnir skuli skornir.

það mál sem við erum búin að tala um alllengi, þessi árlegi jólabónus til þeirra sem minnst hafa milli handa. Síðan þegar það er samþykkt, og ég vil þakka fyrir það mál og að tekið hafi verið undir það það af öllum flokkum hér í þinginu, þá ber svo við að það hefur gleymst að hafa þá með sem kannski standa langverst í samfélaginu. Ég vil því hvetja

6.000 manns sem hafa lent á milli skips og bryggju í ófullkominni lagagerð. Ég held að þau lög hafi ekki verið nægilega vel ígrunduð og það þarf að laga þau til frambúðar og koma þessu í réttan farveg.

næst sátt um að afgreiða þau og koma þeim í nefnd og síðan til seinni umræðu, að ég man fyrst eftir fjárlögunum, íslensku fjárlögunum, heima hjá mér sem barn. Þar voru hefti eftir þá Halldór Jónasson og Sigfús Einarsson, það voru tvö hefti með 150 lögum hvort, 300 íslensk sönglög útsett og skrifuð. Þetta voru þau íslensku fjárlög sem ég ólst upp við. Og hvers vegna voru þau kölluð fjárlög? Forsíðu heftisins prýddi falleg vatnslitamynd af pilti og stúlku í sveit hvort sínum megin gljúfurs, ungt fallegt fólk að gæta fjár. Þetta voru fjárgæsluungmenni og þeirra beið framtíðin og ávextir lenda þeirra skyldu síðan byggja landið rétt eins og ávextir lenda sauðkindanna beggja vegna gljúfursins.

þ.e. hvernig refirnir voru skornir í kauphöll síns tíma, þegar öllu var um koll velt. Honum misbauð, rétt eins og okkur hefur verið misboðið ítrekað af okkar fjársýslufólki síðari tíma, fólkinu sem var treyst fyrir fé okkar landsmanna beggja vegna gljúfurs, bæði hinna fátæku og ríku, hvernig það fór allt saman. Það var ekki nógu vel hugað að fé okkar og við erum mörg örótt eftir. Það eru liðin 14 ár en það er erfitt að gleyma svo dramatískum umbyltingum. Það var tekið lán upp á 20 milljónir sem síðan allt í einu urðu 40 yfir eina nótt og kröfur gerðar á menn og fyrirtæki um skilyrðislaus uppgjör og ekki mikla miskunn að hafa nokkurs En vegna þess hve illa var þar á spöðum haldið og hve illa hefur gengið að rétta hlut þeirra sem þar urðu verst úti, misstu heimili sín og aleigu, fjölskyldur sínar og lífshamingju, þá er alveg sérstaklega mikils um vert að kjör fórnarlamba þessa fjársýslu- og fjárglæfraævintýris okkar, þess stærsta í Íslandssögunni, Íslandssögunni, verði sérlega höfð í huga og leiðrétt með sem bestum hætti. Og eins og oft hefur verið vikið að nú þegar í morgun, að heildarendurskoðun, sem ekki verður í aska látin né snædd, snædd, feli það í sér að þeir sem eru komnir á þann stað í lífinu eftir heillar ævi strit skulu ekki skildir eftir, hvorki þessi 6.000 né hinir sem báru þar skarðan hlut og tóku engan þátt í því fjársýslubralli sem

og erfitt að þiggja ölmusu frá börnum sínum við slíkar aðstæður. Við skulum ekki láta það vera raunveruleika um þessi jól né nokkur jól hér á eftir meðan við byggjum þetta ríka og góða land sem við gerum. vegna treysti ég því að samviska okkar allra bjóði okkur að leiðrétta þann ágalla í löggjöfinni sem skilur eftir 6.000 manns við fátækramörk um sjálf jólin. Við lagfærum það, þurfum ekki að hafa um það mörg fleiri orð eða margar fleiri ræður heldur verður það leiðrétt á sama hátt og var gert fagurlega hér í morgun þegar 60.300 kr. voru færðar í jólabónus þeim sem mest þurftu á að halda, nema þessum sem gleymdust. skulum ekki skilja eftir 6.000 né 60.000. Við skulum láta alla njóta þeirra gæða sem við eigum sameiginleg í auðlindaformi og í víðasta samhengi.

vont það er að allt sem við gerum í þessum málaflokkum, allar sporslur og annað sem við erum að afgreiða til öryrkja og annarra, sé afurð þess kerfis sem við höfum byggt upp og byggir að mínu mati á algjörlega kolrangri hugmyndafræði. Við sjáum þetta í öllu kerfinu, öllu bótakerfinu og almannatryggingakerfinu við sjáum þetta þegar kemur að öðrum málaflokkum þar sem um er að ræða einstaklinga sem á einhvern hátt standa höllum fæti gagnvart meðaltalinu,

þess að þurfa sífellt að vera með betlistafinn á lofti, líkt og hv. þm. Inga Sæland orðaði það réttilega.

og snýst hún akkúrat um að eiga við þessar sporslur sem eru hér og þar í kerfinu. Áfram gerir kerfið ráð fyrir því og byggist á þeirri hugmyndafræði að það sé í lagi og eðlilegt, óhjákvæmilegt fyrirkomulag, að þau sem minna mega sín í samfélaginu séu sífellt á hnjánum að biðja um það sem ég held að við séum öll sammála um að megi kalla grundvallarréttindi. Þetta hryggir mig alltaf í þessari umræðu. Við erum alltaf að rífast um krónur og aura fram og til baka á meðan þessi umræða um grundvallarhugmyndafræðina á bak við allt þetta kerfi, hvernig við ætlum að byggja upp samfélag þar sem öll njóta sömu tækifæra, fer aldrei

Frú forseti. Ég tók eftir því að þingforseti, sem var hér í gær þegar ég hélt mína síðustu ræðu, hafði ekki tekið eftir því að ég bað um í lok ræðunnar að mér yrði bætt á mælendaskrá. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem það klikkar að sitjandi forseti bæti mér ekki á mælendaskrá þegar ég bið um það í lok ræðunnar. Mig langaði bara að biðja

Vaxtagreiðslur eru nú með stærstu útgjaldaliðum á fjárlögum og eru til samanburðar fimm sinnum hærri á Íslandi en í meðaltali hinna Norðurlandanna. Afleiðingin er augljós, horfi menn á fjárlög komandi árs, og minna svigrúm til að sinna öðrum verkefnum. Við erum raunverulega að taka velferðina að láni. Það er ekki sjálfbært. Hv. þm. Sigmar Guðmundsson gerði fjárlagatillögur Viðreisnar að umtalsefni í gær. Áhersla Viðreisnar er að snúa þessari þróun við, reisa við fjárhag ríkisins. Hvernig gætum við náð tökum á þessari stöðu? Jú, lausnirnar eru í sjálfu sér augljósar. Við þurfum annaðhvort að draga úr útgjöldum eða auka tekjur. Að draga úr útgjöldum er erfitt og sársaukafullt, eins og sést á umræðum hér þar sem margar góðar hugmyndir, sem menn eru sammála um að skynsamlegt væri að fara eftir, ná þó ekki í gegn af þeim ástæðum einum að ekki er svigrúm í tekjum ríkisins til að sinna þeim. Að auka tekjur er líka sársaukafullt og það hefur í för með sér ýmis neikvæð áhrif á samfélagið, tekjuskattar draga úr hvatanum til að afla tekna o.s.frv. spurningin er: Hvar væri minnst erfitt að auka tekjur? Í þessu samhengi er rétt að minna á endurtekin álit bæði OECD og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að ríki beiti sér fyrir því að breyta áherslum í skattastefnu sinni yfir í skatta sem valda sem minnstum skaða og nefna í því samhengi alveg sérstaklega græna skattlagningu og auðlindagjöld. Hvort tveggja er í tillögum Viðreisnar að tekjuauka fyrir ríkissjóð á næsta ári. Ég ætla að víkja að þessum tveimur tillögum í þessari ræðu hér í dag og byrja á því að ræða aðeins um græna skatta. Hugmyndafræðin þar er að í stað þess að skattleggja athafnir, sem við viljum auðvitað, eins og öflun tekna sem tekjuskattar vinna gegn, þá skattleggjum við athafnir sem valda skaða, athafnir sem við viljum draga úr. úr. Hv. þm. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir gerði einmitt ábyrgð okkar á loftslagsvá að umræðuefni í ræðu sinni um störf þingsins í gær. Í tillögu Viðreisnar er því lagt til að grænir skattar séu auknir. Ísland hefur þegar haft mjög góða reynslu af grænum sköttum í formi kolefnisgjalda en í dag er það þannig að kolefnisgjöld falla einungis á mjög lítinn hluta þeirrar losunar sem er á ábyrgð Íslands. Undanskildir eru mjög stórir þættir eins og t.d. losun frá stóriðju, losun frá flugi, losun frá millilandasiglingum og öðru sambærilegu. Grænir skattar geta haft gríðarleg áhrif og verið mjög jákvæðir. Ísland hafði þá forsjá að leggja slíka skatta á fleira en bara samgöngur á landi. Í dag greiðir útgerðin t.d. og rannsóknir á þróun í losun útgerðar á undanförnum áratugum sýna að þeir skattar hafa haft áhrif. Það er því mjög athyglisvert að sjá að til umræðu verða hér síðar hugmyndir ríkisins um aðgerðir til þess að draga enn frekar úr losun frá útgerð og hvetja til orkuskipta í útgerð. Það kemur mjög á óvart að þær hugmyndir skuli ekki byggja á þegar reyndri og skilvirkri aðferðafræði kolefnisgjalda. Það að beita boðum og bönnum, skylda til breytinga er nefnilega ekki góð leið, ekki ódýrasta leiðin til að ná árangri. Ódýrara er að hvetja til þeirra og láta einstaklinga eða fyrirtæki finna sjálf út úr

Í okkar tillögum er sem sagt sérstaklega lagt til að þeir sem losa gróðurhúsalofttegundir á Íslandi sitji allir við sama borð, stóriðjan sem aðrir. Reynslan af þessum gjöldum hefur verið góð. Hún hvetur til minni losunar á ódýrasta mögulegan hátt. Hún dregur úr neikvæðri starfsemi sem við viljum draga úr

Hinir skattarnir eða hin gjöldin sem Viðreisn leggur til í tillögum sínum snúa að breytingum á útreikningi veiðigjalds. Viðreisn hefur að vísu ekki talað fyrir þeirri lausn sem nú er við lýði, hefur talað fyrir annarri lausn sem svokallaðri markaðslausn en nú búum við við það að til er löggjöf um veiðigjöld sem í sjálfu sér er góðra gjalda verð þó að á henni séu ákveðnir ágallar sem Viðreisn hefur lagt til að verði bættir. Sjávarútvegur á Íslandi er fyrst og fremst rekinn af lóðrétt samþættum fyrirtækjum sem þýðir að stærstur hluti viðskipta með fisk fer í gegnum eitt og sama fyrirtækið, að fyrirtækið er kannski ekki að selja fisk en að færa til fisk innan eigin samstæðu. Hvernig á að reikna út verð á þeim fiski? Þetta hefur verið deiluefni lengi milli útgerðar og sjómanna vegna þess að laun sjómanna byggja á þessari verðlagningu. Við erum með kerfi í kringum það. Ákveðnar fisktegundir eru háðar opinberri verðlagningu, verði sem Verðlagsstofa skiptaverðs ákvarðar. Tilfellið er hins vegar að rýni menn reglur Verðlagsstofu skiptaverðs um hvernig þetta verð er metið kemur í ljós að fyrir sumar tegundir fisks og ákveðna meðferð fisks er það verð skipulega vanmetið, þ.e.a.s. er að jafnaði lægra heldur en verð á fiskuppboðum. Þess vegna er þetta raunverulega ekki verð. Þetta er einhvers konar uppgjörstala sem verður til í samningum milli útgerðar og sjómanna um útreikning launa og endurspeglar ekki eiginlegt verðmæti fisks. Og hér kemur þá vandamálið: Hver er þá hagnaður sjávarútvegsins? Er hann þessi ímyndaða tala að frádregnum kostnaði eða raunverulegt verðmæti fisksins að frádregnum kostnaði? Það er þetta sem tillaga Viðreisnar snýst um, að þegar lóðrétt samþætt fyrirtæki hefur viðskipti við sjálft sig um fiskverð verði ekki stólað á það fiskverð sem fyrirtækið gefur upp heldur í stað þess beitt verði sem sannarlega er verð í viðskiptum ótengdra aðila, þ.e.a.s. meðalverði á fiskmörkuðum. Nú gætu menn kannski ímyndað sér að þetta væri óveruleg breyting en tilfellið er að það er ekki svo. Í fyrsta lagi vil ég segja: Sambærileg skattlagning og veiðigjöldin eru á Íslandi finnst í öðrum löndum og í öðrum auðlindageirum. Hvergi sætta ríki sig við að fyrirtækin sjálf gefi upp verðmæti afurða afurða auðlinda, alltaf er miðað við markaðsverð. Þessi mismunur á markaðsverði og opinberu verði hefur verulegar afleiðingar fyrir stofn veiðigjalds og umfang tekna ríkisins af veiðigjöldum. Tökum sem dæmi: Hagnaður

Mismunurinn á meðalverði á fiskmörkuðum og meðalverði fisks utan fiskmarkaða var 13%, og þetta virkar allt frekar sakleysislegt, 10% árið 2020 sem liggur til grundvallar veiðigjaldi yfirstandandi árs.

Þannig að óveruleg skekkja, sem virðist vera í mati á verðmæti afla, leiðir til verulegrar skekkju í mati á hagnaði af útgerð. Það sem Það sem við erum að leggja til er í sjálfu sér mjög einfalt. Stofn veiðigjalda á að endurspegla raunverulega afkomu. Hér hefur ítrekað verið sagt í allri umræðu um löggjöf um veiðigjöld að veiðigjöldin eigi að endurspegla afkomu. Þau endurspegla ekki afkomu ef verðið sem notað er við matið á tekjum útgerðarinnar er ekki rétt og vegna þess að hagnaður er óverulegur eða lítill hluti af veltu þá leiðir óveruleg skekkja í mati á veltu til verulegrar skekkju í mati á hagnaði. Forseti. Eins og ég nefndi áðan er ósjálfbært að taka velferðina að láni. Ég skora á þingmenn meiri hlutans að huga að þessum tillögum — hvernig nýta mætti þær, þ.e.a.s. tillögur um skattlagningu sem veldur sem minnstum skaða, eða, eins og í tilfelli grænna skatta, dregur úr skaða — til að draga úr skuldum ríkisins, minnka hallann á fjárlögum sem er það sama og að byggja upp grundvöllinn undir velferð framtíðarinnar

lækka vexti, auka fyrirsjáanleika, draga úr verðbólguþrýstingi og styðja þannig hag bæði heimila og fyrirtækja.

Þetta hefur verið metið. Hagfræðistofnun Háskóla Íslands lagði mat á aðgerðir í loftslagsmálum og á áhrif grænna skatta og það er kannski mjög áhugavert, einmitt eins og hv. þingmaður nefndir, að þetta eru raunverulega aðgerðir af tvennum toga, annars vegar grænir skattar og hins vegar grænar niðurgreiðslur sem eru bara eins og hinn hvatinn. Niðurstaða Hagfræðistofnunar var sú að grænir skattar hefðu skilað umtalsverðum árangri. Ég ætla samt ekki að gera of mikið úr honum. Þó að við séum að tala fyrir honum hér þá hefur það sýnt sig að fyrir hvert prósent sem grænir skattar eru auknir dregst losunin saman um 0,35%. Það eru ekki meiri áhrif en það, það eru ekki stórfengleg áhrif. Langtímaáhrifin gætu verið eitthvað meiri en skammtímaáhrifin. Ég get hins vegar upplýst um það að niðurstaða Hagfræðistofnunar varðandi niðurgreiðslurnar á rafbílum er sú að þetta sé óhagkvæmasta loftslagsaðgerð sem völ er á í þeim pakka sem þeir skoðuðu, minnst hagkvæma leiðin og raunar margar aðrar leiðir sem virka miklu betur. Og það verður líka að taka þarna tillit til þess að rafbílar eru dýrir jafnvel þó að þeir hafi verið niðurgreiddir. Þeir eru ekki alveg fyrir alla, duga hugsanlega ekki sem eina samgöngutækið, sem þýðir að þessar niðurgreiðslur hafa líka samkvæmt þeirra niðurstöðum fyrst og fremst runnið til þeirra betur settu í samfélaginu auðvitað vekur ákveðnar spurningar um tilgang slíks stuðnings. Sá hópur ætti ekki að þurfa á sérstökum stuðningi ríkisins að halda. Og, þeir hafa skilað árangri. En ég hef sjálfur framkvæmt rannsóknir á losun sjávarútvegsins. Þar eru langsamlega stærstu áhrifin stækkun fiskstofna. Verndun fiskstofna hefur skilað miklu meira í að draga úr losun heldur en skattarnir.

barist fyrir betri kjörum öryrkja og aldraðra og fátækasta hluta samfélagsins. Ég get ekki séð annað en að rafbílavæðingin sé ekki fyrir þann hóp sem við erum að berjast fyrir.

það hefur skort vilja til að koma með raunhæfar lausnir. Raunhæfu lausnirnar sem nágrannalönd okkar hafa fyrst og fremst beitt snúa að því að bæta almenningssamgöngur. Bættar almenningssamgöngur eru raunverulega það sem skilar mestu. Hér hefur ekki verið vilji til að horfa á almenningssamgöngur sem lausn og það er mjög mikilvægt að átta sig á því að þú getur hækkað skatta

að byrja á að laga almenningssamgöngurnar til að það sé raunverulegur valkostur. Til þess hefur skort vilja. Varðandi aðskilnað veiða og vinnslu þá held ég að margt tali fyrir fyrir tillögu þingmannsins um að hluti aflans fari á markað. Eiginlegur lagalegur aðskilnaður veiða og vinnslu — ég er persónulega efins um þá lausn. Hún hefur verið farin í Noregi, þeir hafa mjög lengi haft aðskilnað veiða og vinnslu frá 1956. Reynslan af því er ekki góð og það hefur raunverulega með það vandamál að gera að fiskur

Hugmyndin að upprunavottorðunum snerist um það að gerð er krafa innan Evrópu um að ákveðinn hluti orkunnar sem ríki framleiða sé umhverfisvænn

að starfsemi Carbfix mun ekki koma í staðinn fyrir samdrátt í losun heldur bara vera einn partur af púslinu sem við þurfum að raða saman. En varðandi áhyggjur af grunnvatni þá eru þær óþarfar vegna þess að það er borað niður fyrir grunnvatn, þ.e.a.s.

spurninguna. Viðskiptamódel aðila sem eru í dag að binda kolefni og farga því — ég myndi raunar sjálfur segja að eitt af örfáum fyrirtækjum í heiminum sem raunverulega fargar kolefni, því að það er varanlega bundið í steindum og verður hluti af jarðskorpunni, það sem er fyrirsjáanlega eftir er Carbfix. En þeir sem hafa stundað þessa starfsemi eru fyrst og fremst að gera það sem valkost við að greiða kolefnisgjöld. Það er valkosturinn sem fyrirtækið stendur frammi fyrir. Get ég safnað koltvísýringnum saman, geymt hann eða fargað honum með einhverjum hætti, dregið þar með úr losun og dregið úr kostnaði vegna kolefnisgjalda? Ég held þess vegna að þessi starfsemi þurfi í sjálfu sér ekki að bitna á neinum. Það er á margan hátt ákveðin jákvæð staða sem Ísland er í vegna þess starfsemi sem Carbfix stundar þarf vatn og basalt og við eigum nóg af vatni og basalti. Ég tel raunar að þetta sé að mestu leyti jákvætt. Ég vil samt undirstrika: Hér er ekki um lausn á loftslagsvandanum að ræða heldur hluta af lausn. Það sem þarf að gerast miklu víðar er samdráttur í losun. Ég tek undir með hv. þingmanni að við þurfum, ef við ætlum að gera meiri háttar breytingar á skattkerfinu, ef grænir skattar eiga t.d. að taka yfir hlutverk tekjuskatta eða virðisaukaskatts, að setjast niður og kanna hvaða áhrif það hefur á tekjudreifingu, hvaða breytingar verða á ráðstöfunartekjum ólíkra tekjuhópa við slíka breytingu. Minni skref eins og þau sem við erum að leggja til, sem raunverulega snúa bara að stóriðjunni, þurfum við kannski ekki eins mikið að ræða en einhverja meiri háttar breytingu í þessa átt þyrfti virkilega að ræða, þannig að þetta er góður punktur.

Þetta er sama tillaga og Flokkur fólksins og stjórnarandstöðuflokkarnir lögðu fram á síðasta ári fyrir fjárlög þessa árs en var þá hafnað af meiri hluta Alþingis, þingmeirihlutanum, ríkisstjórninni.

Þess vegna er svo mikilvægt að við hér á Alþingi tökum okkur saman og afnemum þessar tekjuskerðingar og förum að tillögum Flokks fólksins um að það verði engar skerðingar á almannatryggingum í tvö ár

skatta- og skerðingarlaust, 60.300 kr., nái líka til aldraðra. Það eru meiri rök fyrir því,

Þetta stendur í lögum um RÚV. Ég minni á að í lögum um almannatryggingar segir líka, með leyfi forseta:

tryggja að greiðslur almannatrygginga verði í samræmi við launaþróun en aldrei lægri og hækki aldrei minna en verðlag. Þetta er til fátækasta hluta samfélagsins, öryrkja og aldraðra.

sér skerðist framfærsluuppbótin um 65 kr., það er mikill peningur. Það er það sem kemur í veg fyrir viljann til að vinna. Það er það sem takmarkar frelsi einstaklingsins til að fara að vinna. Það fer enginn að vinna til að láta skerða innkomu sína.

Rétturinn til aðstoðar vegna örorku á ekki að takmarka frelsið. Ef þú getur unnið þá getur þú unnið. Það er bara þannig og það er það sem öryrkjar sjálfir verða að finna út úr með því að prófa sjálfir,

lesa hér örstutt upp úr stefnu ákveðins stjórnmálaflokks í efnahagsmálum. Svo kemur í ljós hvert samhengið er þegar því er lokið, með leyfi forseta: „Áherslur Vinstri grænna í ríkisfjármálum taka mið af grunnstefnu hreyfingarinnar um öflugt velferðarkerfi á Íslandi og að vöxtur sé sjálfbær og gangi ekki á auðlindir. Mikilvægur grunnur að því er að skattkerfið sé skilvirkt, réttlátt, grænt, jafni tekjur og eyði aðstöðumun. Ríkjandi hugmyndafræði undanfarinna áratuga um óheftan markað, umfangsminna hlutverk ríkisins og lága skatta á hæstu tekjur hefur skilað sér annars vegar í minnkandi hagsæld og í þeirri staðreynd að hagsældin skilar sér misjafnlega til almennings þannig að ójöfnuður eykst. Ójöfnuðurinn hefur ekki aðeins í för með sér minnkandi hagsæld heldur einnig vaxandi kynþáttahyggju og jaðarsetningu minnihlutahópa. Skattaskjól og aflandsfélög hafa síðan verið sérstakur vandi fyrir hagsæld sem og alþjóðleg skattasamkeppni sem gerir atvinnurekendum kleift að flytja fyrirtæki sín milli landa.“ Áfram heldur í stefnu viðkomandi stjórnmálaflokks, með leyfi forseta: „Ríkisfjármál eru í raun reikningshald samneyslu og samhjálpar. Þau verða að samræmast markmiðum samfélagsins og því er það pólitísk ákvörðun hver útgjöldin eiga að vera og hverjar tekjurnar. Skattkerfið byggist því á félagslegum og efnahagslegum markmiðum. Að mati sífellt fleiri fræðimanna er skattkerfið langáhrifamesta tæki samfélagsins til að auka jöfnuð í samfélaginu. Jöfnuður er í sjálfu sér ekki aðeins réttlætismál heldur líka mikilvægt hagstjórnarmarkmið. Um það vitnar fjöldi alþjóðlegra rannsókna og skýrslna sem allar sýna að aukinn ójöfnuður dregur úr hagvexti. Efnahagsstefna sem dregur úr ójöfnuði leiðir því ekki einungis til réttlátara þjóðfélags heldur verða þjóðfélögin einnig auðugri. Öflugt tæki í þeirri vinnu er að styrkja enn betur kynjaða hagstjórn og kynjaða fjárlagagerð. Meiri jöfnuður leiðir því til sanngjarnari þjóðfélaga og styrkir hagkerfin.“ Hvers vegna er ég að vekja máls á þessu? Jú, í grein sem birtist í Kjarnanum í dag

Það voru 20 prósent af öllum slíkum tekjum sem urðu til á því ári. Hópurinn þénaði 4,2 prósent af öllum tekjum sem urðu til í landinu, en það hlutfall hefur ekki verið hærra síðan á hátindi bankagóðærisins fyrir 15 árum síðan.“ Hvers Hvers vegna vek ég máls á þessu? Jú, vegna þess að það er greinilegt að það er á fleiri sviðum en bara í útlendingamálum, umhverfismálum, jafnréttismálum, lögreglumálum og öðrum málum þar sem orð og gjörðir fara ekki saman hjá ákveðnum flokkum í ríkisstjórn. Nú er það, eins og ég las upp hér rétt áðan, eitt grundvallaratriði í stefnu Vinstri hreyfingarinnar — græns framboðs í efnahagsmálum að tryggja jöfnuð, að auka jöfnuð.

Ég ætla að halda aðeins áfram í þessari grein vegna þess að hún er áhugaverð að mörgu leyti og vekur upp margar spurningar tengdar því sem við höfum verið að ræða hér á síðustu vikum,

Það hefur ekki verið hærra síðan á árinu 2008 og utan bankagóðærisáranna 2003 til 2008 hefur hópurinn aldrei tekið til sín stærri sneið af tekjukök­unni innan árs á Íslandi.“ Kjarninn greindi frá því í júlí að í greiningu á álagningu opinberra gjalda einstaklinga eftir tekjutíundum, sem fjármála- og efnahagsráðherra kynnti á ríkisstjórnarfundi 22. júní síðastliðinn, hefði komið fram að þau tíu prósent landsmanna sem höfðu mestar fjármagnstekjur á síðasta ári hefðu tekið til sín 81% allra fjármagnstekna einstaklinga á árinu 2021. Samkvæmt þeim tölum sem birtar voru í gær liggur fyrir að þeim var verulega misskipt milli efstu tíundarinnar. prósentið tók til sín 31% af tekjum vegna fjármagns innan þeirra tíundar á síðasta ári. Það er því alveg ljóst að að áhrif þeirrar efnahagsstefnu sem Vinstrihreyfingin – grænt framboð er að vinna samkvæmt í þessari ríkisstjórn er ekki í samræmi við stefnu flokksins.

Þetta þýðir að ráðstöfunartekjur efsta tekjuhópsins hækkuðu mun meira hlutfallslega en annarra tekjuhópa ofan á það að tekjur þess hóps voru meiri fyrir. Krónunum í vasa þeirra sem höfðu miklar fjármagnstekjur fjölgaði því umtalsvert meira en í vasa þeirra sem þáðu fyrst og síðast launatekjur á síðasta ári.

með leyfi forseta: „Þó að tekjujöfnuður sé meiri á Íslandi en víðast hvar annars staðar er eignastaðan mjög ójöfn. Ríkustu tíu prósentin eiga um þrjá fjórðu allra eigna en eignaminnstu 30 prósentin eiga nánast ekkert eða minna en ekkert. Aukin einkavæðing hefur svo aukið þessa misskiptingu eigna þar sem eignir hverfa úr almannaeign og verða eignamestu aðilunum að féþúfu. Til að sporna gegn þessari misskiptingu ber að nýta skattkerfið til að jafna eignastöðu. Þá sýna rannsóknir líka að flutningur fjármagns með því að draga úr tekjumun og styrkja stöðu hinna tekjulægstu skilar sér hratt og örugglega út í samfélagið og eykur hagsæld.“ Nú er ég að falla á tíma í þetta skipti í þessari ræðu minni en það sem ég er að benda á hér er,

vekur þetta upp ákveðnar spurningar tengdar sölunni á Íslandsbanka sem fór fram nýverið og er óhjákvæmilegt að tengja þessi mál saman. Fyrir liggur að til að þessi fjárlög geti staðist þarf að selja fleiri banka og er ekki enn útrætt á þessu þingi hvernig ganga eigi úr skugga um að sú sala fari fram í samræmi við lög og góða stjórnsýsluhætti.

Gunnarsdóttur, fyrir sína ræðu og vitundarvakningu. Við erum að ræða fjárlögin og ýmsar hliðar þeirra

Í þessu speglast auðvitað hin sígilda jafnvægislist milli ábyrgðar og frelsis frelsis til athafna og þess vegna verðmæta- og auðssköpunar og þess sem er samfélagsleg ábyrgð okkar allra, að sjá til þess að enginn líði skort í jafn ríku landi og við byggjum. Ég tel að mörgu leyti farsæld okkar fólgna í því hvað við erum heppin. Við erum í landi sem hefur alla burði til að láta öllum líða vel og jafnvægislistin felst í því

til skemmri eða lengri tíma.

íslenska hagstjórn að fara þennan milliveg sem við erum að tala um og við höfum sýnt það. Þegar maður talar við fólk í Bandaríkjunum, þar sem þetta félagslega módel sem við erum með á Norðurlöndunum er mikið talað niður, er er oft gott að geta bent á það hversu vel gengur á Norðurlöndunum. Sömuleiðis hefur gagnrýnin sem hefur verið á bæði þessi hagkerfi sannast og afsannast um leið með því að við förum þennan milliveg. Mannlífið er náttúrulega flókið. Efnahagsmál og hagfræði eru ekki raunvísindi. Hagfræði er í raun félagsvísindi og það hvernig fólk

það hefur margsýnt sig. En það endurspeglast ekki jafnmikið í gjörðum ríkisstjórnarinnar, sérstaklega ekki þessarar, og það endurspeglast í fræðunum.

Við erum sammála um það að við erum í grunninn lánsöm. Verkefni okkar hér er í raun það að

Ábyrgð í ríkisfjármálum — jú, jú, það þarf að sjá til þess að hægt sé að standa við skuldbindingar og borga það sem þarf að borga og gera út allar þær fjölmörgu stofnanir sem við rekum hér. Fyrst og fremst þarf þó að sjá til þess að

Mér er sama þó að menn græði á tá og fingri og við skattleggjum þá sem vera ber. Ég vil frekar halda slíku fólki hér inni í íslenskri lögsögu en að missa það úr landi en þá með því skilyrði að við látum þann gróða og þann

Mig langar rétt í lokin að spyrja hv. þingmann hvort það væri ekki prýðishugmynd að sameiginlegur banki okkar, Landsbankinn, verði gerður að samfélagsbanka og hlutabréfum í honum útbýtt til þeirra sem eiga hann, Íslendinga, sem eins konar sárabót fyrir það sem við fórum á mis við í því efnahagshruni sem nú eru 14 ár síðan varð og enn er vofandi yfir okkur í ýmsum myndum. Væri það ekki leið til að sætta fólk við það sem misfarist hefur að gefa því von um betri framtíð með samfélagsbanka sem stendur vörð um samfélagsleg mál?

vera ríkjandi, hjá þeim sem eru mér ósammála um hagstjórnarpólitík, að það sé ekkert að því að þau sem hafa áhuga á peningum og áhuga á fjármálabraski eigi rosalega mikinn pening; að þau sem hafi ekki áhuga á því gætu bara sett sig inn í það ef þau vildu verða rík eins og hin. Þetta lýsir, held ég, grundvallarvandamáli í samfélaginu sem er það að það er ekki bara þannig að kerfið okkar sé óréttlátt okkur það í lagi. Fólki finnst í lagi að kerfið sé óréttlátt. Þetta er hugarfarið sem við þurfum að breyta og við þurfum að sammælast um það. Ég held að við séum alltaf að færast nær því. Hvort lausnin sé sú að gera fleirum kleift að taka þátt í fjármálabraskinu með því að úthluta hlutabréfum til almennings, það má vel vera að það sé þáttur í lausninni. Í öllu falli er ég ekki sammála því að það sé í lagi og eðlilegt að útdeiling fjár í samfélaginu sé óréttlát og bara byggð á því

þessi breytta hugmyndafræði í ljósi breyttra tíma. Við getum ekki lengur hugsað allt út frá meiri hagvexti, meiri neyslu, auknum lífsgæðum, allt þetta, auknum lífsgæðum fyrir fólk sem hefur frábær lífsgæði, heldur út frá lífsgæðum sem eru þannig að allt fólk í samfélaginu geti lifað góðu og áhyggjulausu lífi.

en hefur engin tök á að hugsa um neitt annað daginn út og daginn inn og þegar staðan er sú er eitthvað að í okkar samfélagi og þetta sem hv. þingmaður nefnir, það er sannarlega ýmislegt sem bendir til þess að það sé stór þáttur í því að skapa þær aðstæður. Já, ég held að ég sé sammála þingmanninum þar.

Við erum hér enn að ræða fjárlög Og hvers vegna erum við hér á laugardegi að ræða svo ítarlega um fjárlögin?

og endurhæfingarlífeyrisþega. En við viljum meira. Við viljum ekki taka þátt í fjárhagslegu einelti, skilja einhverja út undan og í þessu tilfelli vildi ríkisstjórnin ekki taka með í dæmið 6.000 eldri borgara sem eru ekkert betur staddir en öryrkjar eða endurhæfingarlífeyrisþegar.

hvert sé verið að stefna því án þess að segja það þá skiljum við ekki heldur skrefin í áttina að því. Væri ekki mjög eðlilegt, bara

eigum við þá að halda þegar kemur einhver smá breyting hér og smá breyting þar? Það er líka talað um heildarendurskoðun en það er alltaf verið að vinna í einhverjum þrepum án þess að við sjáum einmitt hvert heildarmarkmiðið er

fjárlögum hvað kemur mikið í skerðingar? Getum við áttað okkur á því hvað kemur mikið til baka, eða hvað ríkið sparar sér mikið á því að búa til skerðingarkerfið?

mínu mati á rangan hátt. Þú átt ekki að skerða grunninn, gólfið á að vera öruggt. Þú átt að taka skerðingar og aðhaldið annars staðar frá, þar sem fitan er en ekki þar sem beinið er. Sagan í gegnum þessar hækkanir á örorkulífeyri með tilliti til launaþróunar og verðbólgu er í rauninni vanefndirnar þar miðað við bara lagatextann, alla vega miðað við anda lagatextans en ekki stranga lagatæknilega túlkun.

eingreiðslu til öryrkja í morgun og við erum að ræða fjárlögin núna þá langar mig aðeins að fara út í fréttir síðustu daga

Þess vegna var ég líka að pæla: Er eitthvað sem við hér á Alþingi hefðum getað gert betur til að koma í veg fyrir að þetta myndi eiga sér stað? Þurfum við kannski að vera duglegri við að setja pressu á að byggja upp félagslegt húsnæði og félagsíbúðir

Nú er ég á þingi en þegar ég er ekki inni á þingi þá er ég bara almennur stúdent og er á námslánum og þá get ég ekki borgað leiguna mína með þeim námslánum sem ég fæ, ég get ekki framfleytt mér.

þetta er eitthvað sem er á okkar ábyrgð hér, ábyrgð löggjafans. Við erum ekki búin að móta lögin og regluverkið nógu vel og við erum að skilja eftir eitthvert tómarúm þar sem fólk getur bara fallið á milli kerfa og endað síðan á því að vera mögulega heimilislaust. Við erum ekki með eitthvert kerfi sem grípur það endilega.

Forseti. Ég var hér að fara yfir minnisblað til fjárlaganefndar um viðbótarsamning við kirkjujarðasamkomulagið út af breytingartillögu Pírata við fjárlögin þar sem við leggjum til að þessir 4 milljarðar sem verið er að greiða í kirkjujarðasamkomulagið verði einfaldlega felldir niður.

Um skuldbindingar ríkisins er fjallað í 1. mgr. 40. gr. laganna, sem segir: „Ríkisaðilum í A1-hluta er heimilt, að fengnu samþykki ráðherra og hlutaðeigandi ráðherra, að gera samninga um framkvæmdir, rekstur eða önnur afmörkuð verkefni til lengri tíma en eins árs en þó eigi lengur en til fimm ára.“

að semja um framkvæmdir, rekstur eða önnur afmörkuð verkefni til lengri tíma en fimm ára ef verkkaupi gerir kröfu um að verksali ráðist í kostnaðarsamar fjárfestingar til að uppfylla samningsskilyrði.“

í 5. mgr.: „Í samningum um rekstrarverkefni samkvæmt þessari grein skal m.a. skilgreina umfang og gæði þeirrar starfsemi sem samningurinn tekur til, samningstíma, skilyrði fyrir samningsgreiðslum, eftirlit með framkvæmd þeirra og meðferð ágreiningsmála.“ Almennt skulu samningar takmarkast við fimm ár en hægt er að veita undanþágu ef krafa er um kostnaðarsamar fjárfestingar.

um fjármálaráðherra. Engin tilraun er gerð til þess að rökstyðja tímalengd samningsins og ekki er augljóst á efni hans hvers vegna endurskoðun er takmörkuð til 15 ára en ekki fimm. Það vantar rökstuðning um útgjöld vegna samningsins í samræmi við stefnumörkun sem liggur til grundvallar fjármálaáætlun eins og er kveðið á um í lögunum.

Að lokum vantar að skilgreina umfang og gæði þeirrar starfsemi sem samningurinn tekur til, hvaða skilyrði fylgja greiðslum og eftirlit með þeim skilyrðum. Gert er grein fyrir því í 6. gr. viðbótarsamningsins hvernig meðferð ágreiningsmála er háttað. Miðað við umfang samningsins og ofangreind álitaefni þá væri eðlilegt að fá skýra afstöðu Ríkisendurskoðunar á því hvort samningurinn standist lög um opinber fjármál.

af greiðslu ríkisins skuli níu tíundu vera vegna launakostnaðar og einn tíundi vegna annars kostnaðar. Þetta hlutfall launakostnaðar verður að teljast ansi hátt samanborið við alla aðra starfsemi. Rangt hlutfall launakostnaðar og annars kostnaðar getur haft afdrifarík áhrif ef þróun launa og verðlags er mjög ólík. Hátt launahlutfall myndi þá annaðhvort auka framlög til samningsins óhóflega mikið eða ekki vera nóg til þess að standa undir verðlagsforsendum.

fyrst að fjárlaganefnd fengi skýra afstöðu Ríkisendurskoðunar á því hvernig viðbótarsamningurinn stæðist lög um opinber fjármál. Síðan að fjárlaganefnd fengi minnisblöð um afstemmingu ráðuneytis og Ríkisendurskoðunar vegna eignatilfærslunnar árið 1997, svo að við vitum hversu mikið við skuldum fyrir þær eignir.

Fjárlaganefnd fær einnig minnisblað sem útskýrir af hverju tímamörk samningsins séu lengri en fimm ár, sem er grundvallaratriði. Einnig fær fjárlaganefnd minnisblað um hvernig útgjöld vegna samningsins séu í samræmi við þá stefnumörkun sem liggur til grundvallar fjármálaáætlun — þetta vantar algerlega. Að lokum fær fjárlaganefnd minnisblað þar sem farið er yfir umfang og gæði þeirrar starfsemi sem samningurinn tekur til, samningstíma, skilyrði fyrir samningsgreiðslum og eftirlit með framkvæmd þeirra. Allt eru þetta atriði sem lög um opinber fjármál kveða á um.

Sú grein er 62. gr. í núverandi stjórnarskrá og er efnislega eins og upprunalega greinin í stjórnarskránni frá 1874. Árið 1906 skilaði nefnd, sem skipuð hafði verið samkvæmt konungsúrskurði 2. mars 1904, tillögum um kirkjumál Íslands. Nefndin skilaði nokkrum frumvörpum til laga um málefni kirkjunnar og meðal þeirra er frumvarp um sölu kirkjujarða þar sem fram kemur í 14. gr. að öll skjöl er snerta söluna skuli lögð fyrir á næsta Alþingi til athugunar. Samkvæmt 15. gr. skal leggja andvirði seldra kirkjujarða og ítaka í kirkjujarðasjóð sem skal skv. 16. gr. 16. gr. árlega leggja við höfuðstól 5% af árstekjum en að öðru leyti ganga vextirnir til launa sóknarpresta þjóðkirkjunnar.

Hér er lykilatriði hversu mikið af þessari greiðslu, 4 milljörðum, er vegna þess að við erum að borga fyrir þessar jarðir og hversu mikið er til að styðja, styrkja og vernda þessa blessuðu þjóðkirkju,

Það kemur alltaf endurskoðuð áætlun miðað við nýja hagspá og það er alveg klassískt að frumvarpið taki breytingum með tilliti til reiknaðra stærða.

grein. Lífsskoðunarfélög eru fullfær um að innheimta eigin aðildargjöld og geta þá stillt þeim í það hóf sem þau telja að virki fyrir sína

í því hvað ríkisstjórnin telur vera að styðja þjóðkirkjuna. En hversu stór hluti af samningnum er það? Hversu stór hluti af samningnum fer í að styðja og styrkja kirkjuna og hversu stór hluti fer í að borga upp þessar eignir?

Virðulegi forseti. Í umræðum um þessi fjárlög hefur m.a. verið rætt um verðbólgu, vexti og húsnæðisverð, enda fátt sem brennur meira á almenningi eða hefur meiri áhrif á afkomu heimilanna en þessi atriði.

Ég vil meina að hér sé hreinlega um glæp gegn þjóðinni að ræða og ætla í þessari ræðu að fara í gegnum af hverju ég tel að svo sé. Í félagsmálaráðuneytinu liggur skýrsla sem ekki fæst birt enda leiðir hún í ljós hversu alvarlega ríkisstjórnir síðustu áratuga hafa brotið gegn heimilum landsins og við getum fullyrt að þær ríkisstjórnir sem setið hafa frá hruni hafi sýnt einbeittan vilja til að viðhalda brotunum gagnvart þjóðinni. Þær hafa með öllum ráðum varið óbreytt ástand og þannig fórnað hagsmunum fólksins í landinu í þágu fjármálafyrirtækjanna sem hafa makað krókinn á kostnað heimila landsins. Haustið 2018 var lögð fram skýrslubeiðni á Alþingi til félags- og jafnréttismálaráðherra um úttekt á stöðu ólíkra hópa með tilliti til eigna-, tekju- og atvinnustöðu tíu árum eftir hrun. Frummælandi var Þórunn Egilsdóttir heitin, þingmaður Framsóknarflokksins, en alls stóðu 12 þingmenn úr fimm flokkum að skýrslubeiðninni.

Ólafur Margeirsson hagfræðingur var fenginn til að leiða vinnu við skýrslugerðina og er skýrslan vel og fagmannlega unnin þótt teymi hans hafi alls ekki fengið svör við öllum sínum spurningum. Ástæða þess að vinnan við skýrsluna tók jafn langan tíma og raun ber vitni er að opinberir aðilar svöruðu fyrirspurnum oft bæði seint og illa eða jafnvel neituðu að veita upplýsingar sem þeir búa yfir. Það er annarra að takast á við þann vanda stjórnsýslunnar og verður ekki nánar fjallað um það hér en það eru því eyður í skýrslunni. Nú er skýrslan tilbúin þó að ráðuneytið hafi ekki enn séð sér fært að birta hana. Ég hef þessa skýrslu undir höndum sem formaður Hagsmunasamtaka heimilanna og samtökin hafa kurteisislega beðið birtingarinnar síðan í júní í fyrra en við svo búið má ekki lengur sitja og kominn tími til að opinbera glæpinn gegn þjóðinni. Það er ekki annað hægt en að kalla þetta glæp því að kaflinn um áhrif verðtryggingar á hagkerfið og heimilin er hrollvekjandi lestur því þar er hreinlega staðfest að verðtryggingin er glæpur. Nú ætla ég bara að byrja á upptalningunni. Glæpur númer eitt er verðbólgan. Þegar Hagsmunasamtök heimilanna og við í Flokki fólksins höfum barist gegn verðtryggingunni er það alltaf gegn verðtryggingu neytendalána, að lán heimilanna séu ekki verðtryggð. Verðtrygging á hins vegar fullan rétt á sér og hreinlega verður að vera fyrir hendi á lánum milli fagfjárfesta og banka sem og á ríkisskuldabréfum því þannig hafa þessir aðilar hag af því að halda verðbólgunni í skefjum. Á Íslandi hefur þessu hins vegar verið snúið við. Hér er verðtrygging á lánum neytenda sem eiga enga möguleika á því að hafa áhrif á verðbólguna en hún er ekki í sama mæli á skuldbindingum fagfjárfesta og banka sem hafa þess vegna haft gríðarlegan hag af því að verðbólga sé alltaf til staðar. Verðtryggð lán eru flókin afleiðulán og eiga aðeins að vera á borði fagfjárfesta sem gera ekkert annað en að fylgjast með markaðinum og spá í afleiðingar hans á lán sín og fjárfestingar. Neytendur hafa hvorki bolmagn né þekkingu til þess auk þess sem þeir hafa enga leið til að hafa áhrif á markaði eða afleidd áhrif á lán þeirra og skuldbindingar. Verðbólgan á Íslandi er ekki náttúrulögmál. Hún er að miklu leyti heimatilbúin. Hvert og eitt okkar má alveg ímynda sér hvernig lífið hefði verið betra og auðveldara á Íslandi ef verðbólga hefði ekki alltaf verið eins mikil og sagan sýnir, kannski eins og við erum að upplifa nú. Heimatilbúin verðbólga vegna verðtryggingar sem hefur haft áhrif á líf okkar allra er glæpur númer eitt gegn þjóðinni. Númer tvö eru háir stýrivextir. Í verðtryggðum lánum fær fólk lánað fyrir verðbólgunni með því að höfuðstóllinn hækkar. Þetta þýðir að framan af lánstímanum hækkar greiðslubyrði lítið og í gegnum allan lánstímann hafa hækkandi vextir og verðbólga lítil áhrif á mánaðarlega greiðslubyrði skuldarans en það er skammgóður vermir sem leiðir til margfalt hærri greiðslubyrði á seinni hluta lánstímans. Þegar verðbólga hækkar getur Seðlabankinn gripið til vaxtahækkana. Þetta er eitt helsta stýritæki Seðlabankans og á að valda því að neytendur finni strax fyrir áhrifum hækkandi vaxta í aukinni vaxtabyrði og hærri greiðslubyrði, greiðslubyrði, þeir hafi minna á milli handanna og minnki eyðslu sína sem þá slær á verðbólguna. Gallinn er sá að þegar stór hluti fólks er með verðtryggð lán þá hefur þetta helsta stýritæki Seðlabankans engin áhrif nema hann hækki vextina bæði mikið og skarpt. Verðtryggð lán valda þannig hærri vöxtum og óstöðugra vaxtastigi en ef lán heimilanna væru almennt óverðtryggð. Áhrif hárra vaxta á heimilin og það sem við getum leyft okkur í okkar daglega lífi eru ómæld á heimilin og það sem við getum leyft okkur í okkar daglega lífi eru ómæld eins og við höfum verið að horfa upp á og fá beint í æð á undanförnum mánuðum. Þegar stýrivextir Seðlabankans lækkuðu svo einhverju nam sáu bankarnir enga ástæðu til að skila þeim lækkunum að fullu til neytenda og komust að sjálfsögðu upp með það.

Hátt og óstöðugt vaxtastig gerir gengi krónunnar óstöðugra en ella vegna notkunar á lánum með neikvæðum afborgunum en verðtryggð lán eru einmitt lán með neikvæðum afborgunum. Þar sem vægi innfluttra vara er mikið í neysluvísitölunni leiðir óstöðugt gengi krónunnar til óstöðugri verðbólgu sem aftur hefur neikvæð áhrif á getu Seðlabankans til að hafa stjórn á verðbólguvæntingum og þar með verðbólgu. Verðbólgan verður því óstöðugri og hærri vegna verðtryggingar á lánum heimilanna.

Það er ekki bara það að stýritæki Seðlabankans í formi vaxtahækkana virki illa eða ekki vegna verðtryggingarinnar heldur er líka ráðist að verðlaginu úr hinni áttinni, þ.e. innflutningi sem geldur fyrir óstöðugt gengi krónunnar. Það er ekki við vísitölu neysluverðs að sakast. Skekkjan liggur í því að vísitala neysluverðs hafi bein áhrif á lánin okkar. Það er ekki Hagstofunni að kenna heldur þeim sem hafa farið með stjórn efnahagsmála í mörg undanfarin ár og Óstöðug og mikil verðbólga er ekki lögmál og hún er ekki gjaldmiðlinum að kenna heldur verðtryggingunni sem stjórnvöld þrjóskast við að afnema á lánum neytenda.

Verðtryggð lán hafa lægri greiðslubyrði í upphafi lánstímans og þegar stór hluti fólks lifir frá mánuði til mánaðar án þess að hafa mikið eða nokkuð afgangs þá freistast margir til að horfa til skamms tíma frekar en að horfa til langtímakostnaðar, kannski í þeirri von að fram undan sé betri tíð með blóm í haga, von sem hverfur með mun hærri greiðslubyrði síðar á lánstímanum. Verðtryggð lán flokkast sem lán með neikvæðri afborgun. Slík lán hafa víðast hvar verið bönnuð sem lán til neytenda vegna neytendaverndarsjónarmiða þar sem slík lán hvetja til skuldsetningar þar sem lántakinn freistast til að taka hærra lán en hann getur í raun ráðið við. Lántakinn er þannig hvattur til að taka of há lán og í raun breyta sér í spákaupmennskulántaka eða það sem kallað er, með leyfi forseta, „speculative borrower“, sem treystir á að eignaverð hækki nægilega til að hann geti staðið undir endurgreiðslu lánsins með því að selja húsnæðið seinna. Þannig ýta verðtryggð lán undir aukna skuldsetningu og hreinlega krefjast þess að húsnæðisverð fari stöðugt hækkandi því annars gengur dæmið alls ekki upp. Hækkandi húsnæðisverð krefst síðan hærri skuldsetningar af fólki sem er eingöngu að reyna að koma sér þaki yfir höfuðið, hvort sem það er að kaupa eða er á leigumarkaði. Keðjuverkandi áhrif verðtryggingarinnar eru því gríðarleg. Við þurfum ekki annað en að skoða þróun húsnæðisverð á undanförnum árum til að sjá sannleikann í þessu því alla tíð síðan eigendur bankanna sáu sér leik á borði, hvernig þeir gætu búið sér til peninga með auknum lánum, hefur húsnæðisverð vaxið upp úr öllu valdi. Hátt húsnæðisverð er bein afleiðing verðtryggingar því húsnæðisverð verður að hækka til að einhver eignamyndun verði. Bankarnir hafa nýtt sér þessa staðreynd og ýtt undir þróunina og þannig búið til peninga með sífellt hærri lánum sem krefjast sífellt hærri afborgana.

Verðtrygging ýtir einnig undir útlánagetu bankastofnana. Þar með myndast jákvæð afturvirkni eða, með leyfi forseta, „positive feedback“ milli verðbólgu og útlánagetu bankastofnana vegna verðtryggingar lána. Það er langlíf mýta að bankarnir þurfi sparifé til að geta lánað fé. Þetta er alfarið rangt. Þvert á móti búa bankar til peninga með því að lána þá út. Lán eru eignir bankanna. Af því leiðir að banki þarf ekkert að hafa verðtryggingu á láni til að fá sömu upphæð til baka. Það mætti jafnvel færa rök fyrir því að bankinn ætti að verðlauna lántaka með einhverjum hætti fyrir að auka við eign hans með lántöku sinni í stað þess að gera honum lífið erfiðara á allan hátt. Auðvitað er enginn að fara fram á að lántakinn þurfi ekki að endurgreiða lánsfé en það á þó að vera hægt að krefjast lágmarkssanngirni sem er engin í dag. Lán í banka eru tilfærslur á milli dálka í bókhaldi og á bak við fasteignalán standa bestu veð sem fyrirfinnast í veröldinni. þótt neikvæðir vextir væru á lánum á ákveðnum tímabilum hefði það lítil sem engin áhrif á afkomu bankans. Það að verðtryggja lán neytenda er löglegur en siðlaus glæpur sem engar siðmenntaðar þjóðir leyfa sér einu sinni að íhuga.

Fátækt fólk þarf yfirleitt að velja óhagstæðasta kostinn í viðskiptum því það hefur ekki efni á staðgreiðslu eða hagstæðum tilboðum sem krefjast hærri fjárútláta strax. Þetta er hvergi meira áberandi en í verðtryggingunni. Það eru meira að segja algeng rök fyrir verðtryggingunni að hún þurfi að vera til staðar svo að þau sem verst standa eigi möguleika á að koma sér þaki yfir höfuðið.

sem minnst hafa á milli handanna verða að eiga möguleika á að komast inn á húsnæðismarkaðinn en það getur ekki verið réttlætanlegt að þeirra eina leið þangað sé sú sem festir þá í gildru fátæktar að eilífu. Í stað þess verðum við að búa svo um hnútana að hér sé gengisstöðugleiki, hófleg verðbólga, lágir vextir og fleira sem talið er sjálfsagt í siðmenntuðum löndum. Í þannig löndum er ekkert að því að taka 90 og jafnvel 100% lán því þar lækka lán með hverri afborgun. Svo há lán eru að sjálfsögðu algjört bull í verðtryggðu umhverfi en ekki þar sem efnahagsstjórnin er í lagi og án verðtryggingar á lánum neytenda, í löndum þar sem borin er virðing fyrir neytendarétti og almannahagsmunum, í löndum þar sem ekki er litið á almenning sem auðlind sem fjármálafyrirtækin megi ganga í að vild og misnota. Engin ríkisstjórn hefur tekist á við fjármálafyrirtækin og þorað að hrófla við hagsmunum þeirra. Ég hef sérstaklega fylgst með þessum málum frá bankahruninu 2008 og a.m.k. síðan þá hefur hver einasta ríkisstjórn verið undir hæl þeirra og bugtað sig og beygt fyrir þeim. Afnám verðtryggingar hefur verið í ríkisstjórnarsáttmálanum auk þess sem um afnám hennar var samið í lífskjarasamningum. Samt bólar ekkert á efndum. Verðtryggingin er alltaf varin með kjafti og klóm. Já, flestar ef ekki allar ríkisstjórnir frá hruni hafa haft afnám verðtryggingar á stefnuskrá sinni en engin þeirra hefur haft þor eða kjark til að standa í fæturna gagnvart því veldi sem fjármálafyrirtækin eru. Hver þeirra á fætur annarri hefur þannig fórnað sameiginlegum hagsmunum okkar allra fyrir sérhagsmuni þeirra sem mest hafa. Ef lögð eru fram stjórnarfrumvörp sem snerta verðtrygginguna eru þau meira til að sýnast en nokkuð annað. Þau ganga í fyrsta lagi aldrei nógu langt og eru í öðru lagi alltaf svæfð í nefndum og koma þannig aldrei til atkvæðagreiðslu. Ekki einu sinni undirritaður lífskjarasamningur var nóg til að afnema verðtrygginguna þó að í honum væri skýrt kveðið á um það. Það er komið mál að linni. Stjórnmálamenn eiga að hafa fólk en ekki fjármálafyrirtæki í forgangi. Ríkisstjórnir verða að geta staðið í fæturna gagnvart fjármálaveldinu. Segjum hingað og ekki lengra og krefjumst afnáms verðtryggingar á lánum heimilanna því verðtryggingin er glæpur gegn þjóðinni og almenningur er ekki fóður fyrir bankana.

Hún gerir það að fólk vilji koma sér upp þaki yfir höfuðið að í rauninni nauðsynlegri áhættufjárfestingu, venjulegt fólk sem hefur engan áhuga á því að taka þátt í einhverjum áhættufjárfestingarbransa. Það sem hefur hins vegar verið sagt í umræðunni gegn þessum sjónarmiðum hv. þingmanns

að 30 millj. kr. verðtryggt lán sem tekið var fyrir fimm árum verður komið niður í höfuðstólinn, 30 milljónir, eftir 39 ár og þá þarf að borga 30 milljónir á einu ári,

sem er í vandræðum. Það er hægt að lengja í lánum. Það er hægt að færa það sem fólk ræður ekki við aftan við lánið. Það eru alls konar lausnir til. En við eigum aldrei að nota ástand eins og þetta

að þegar við erum að taka ákvarðanir og skipuleggja svona hluti hér þá séum við í fyrsta lagi alltaf að horfa til of skamms tíma og við erum allt of lítið að hugsa um fólkið. um fólkið. Þarna erum við að tala um heimili og húsnæði. Við erum ekki að tala um fjárfestingu í fasteignum, þetta er ekki sami hluturinn. Mér hefur í gegnum tíðina alltaf þótt svolítið erfitt að tala um verðtrygginguna við útlendinga sem spyrja mig hvernig lán virka hérna og í algerum minni hluta tilvika hefur mér tekist að útskýra fyrir fólki hvernig þetta virkar vegna þess að það skilur þetta ekki. Það trúir ekki því sem ég er að segja, telur sig vera að misskilja og skilur ekki það sem ég er að reyna að segja þegar ég er að útskýra þetta fyrir því: Já, það er alveg sama hvað ég borga og borga, lánið hækkar alltaf. Þau skilja þetta ekki og af hverju í ósköpunum þetta er svona. Ég er sammála hv. þingmanni að það sem er einna verst við þetta er vítahringurinn sem verður til.

Þannig að þetta er ekki gott og þetta er vítahringur. Varðandi aðrar lausnir og hvata fyrir fjármálafyrirtæki til að nýta sér aðrar lausnir þá er enginn hvati fyrir fjármálafyrirtækin vegna þess að þetta er gullgæsin þeirra. gullgæsin þeirra. Fólk sem er núna að lenda í þessari gildru á eftir að lenda í stórkostlegum vandræðum, því miður, eftir einhver ár, kannski eftir tíu ár, ég veit það ekki nákvæmlega. En það gerist

fór yfir loftslagsmálin í fyrstu ræðu minni við þessa umræðu. Mig langar núna að byrja á því að ræða málefni öryrkja og þá sérstaklega þá þjónustu sem er veitt í gegnum NPA-kerfið, sem við erum eðli máls samkvæmt að fjalla dálítið mikið um í tengslum við fjárlög þetta árið þar sem samtímis er verið að vinna í velferðarnefnd að breytingum á NPA-lögunum, sem ríkisstjórnin hefur kosið að að spinna á þann hátt að hún sé að framlengja bráðabirgðaákvæði þegar raunin er að stjórnarflokkarnir eru að fresta fullri gildistöku þess ákvæðis.

Niðurstaðan varð hins vegar sú að innleiða þetta í tröppugangi þannig að settur var kvóti á það hversu margir einstaklingar mættu gera NPA-samninga á hverju ári.

Þá áttu að vera til komnir allt að 172 samningar samkvæmt ákvæðinu. Raunin er hins vegar sú að samningarnir eru ekki nema rúmlega 90 þannig að það eru svona helmingsefndir á þessu ákvæði. Ástæðan er sú að ríkisstjórnin hefur ákveðið að elta ekki þennan vilja löggjafans að þessi fjöldi einstaklinga eigi að njóta réttindanna

Óréttlætið sem birtist í þessu er svo himinhrópandi ef við horfum bara á alls konar millifærslukerfi sem eru í gangi þar sem þar sem kannski er gert ráð fyrir ákveðnu umfangi á fjárlögum en svo þegar á reynir kemur í ljós að þörfin er miklu meiri en ráð var fyrir gert.

Það er einfaldlega brugðist við aukinni eftirspurn á fjáraukalögum eða á einhvern annan hátt. Eins er með rafbílana þar sem á næsta ári stendur til að opna kranann í rauninni. Það verður enginn kvóti á fjölda rafbíla sem njóta ívilnunar þannig að sá

Í tilviki öryrkja, jaðarsetts hóps sem ekki nýtur jafn skilningsríkrar hlustunar af hálfu stjórnvalda og margir aðrir hópar, þá virðist vera ásættanlegt fyrir meiri hlutann að láta færri einstaklinga njóta réttinda eftir því hvernig vindar blása við fjárlagagerð. Þetta þykir mér mjög slæm uppsetning.

muni ég standa fyrir breytingartillögu við NPA-frumvarpið þannig að í staðinn fyrir að á næstu tveimur árum verði allt að 145 og 172 samningar gerðir,

alveg á hreinu að vilji löggjafans stæði til þess að þessi fjöldi væri það sem réði en ekki það hvort fjármálaráðuneytið hefði slumpað á réttan kostnað eða ekki. Að því sögðu vil ég þó taka fram að mér finnst þessi kvóti í grundvallaratriðum röng nálgun. Einfaldlega ætti að rífa plásturinn af og innleiða NPA að fullu þannig að allir þeir einstaklingar sem á þurfa að halda geti einfaldlega sótt sér þetta, óháð hvað einhver kvóti í NPA-lögum eða fjárlögum segir. NPA miðstöðin bendir á í umsögn sinni að væntanlega myndu milli 200 og 250 einstaklingar nýta sér NPA þegar allt væri til talið

og hvernig það að vanda ekki til verka getur haft slæmar afleiðingar, þá langar mig að nefna gamalt áhugamál mitt sem er mat á áhrifum stjórnarfrumvarpa, sérstaklega jafnréttismatið sem hefur verið í innleiðingarfasa

uppi í ráðuneytum er framkvæmt jafnréttismat til að varpa ljósi á stöðuna, segja hvað það er sem frumvarpið er líklegt til að hafa í för með sér. næsta skref virðist ekki vera tekið. Tilgangur þessarar greiningar hlýtur að vera að brugðist sé við stöðunni og að greiningin hafi t.d. einhver áhrif á

og ekki að ósekju, þar sem áhrifamat er oft með miklum ólíkindum þegar það kemur frá ráðuneytum. Ég gerði mér t.d. að leik að rýna

en voru kannski ekki með neinar upplýsingar til að byggja þá fullyrðingu á. Sem dæmi

tekið fram í greinargerðinni að það væru afar litlar upplýsingar til um álaveiðar við Ísland. Þetta er veiðigrein sem hefur verið stunduð dálítið af

Nema hvað, eftir að ráðuneytið segir að það viti ekki neitt um stöðu mála þá kemur fram sú staðhæfing að ákvæði frumvarpsins hafi áhrif á konur jafnt sem karla og hafi þess vegna ekki áhrif á stöðu kynjanna. Eitthvað hafa ráðuneytin nú bætt framkvæmdina síðan, en þetta þótti mér ekki til marks um að kynjafræðileg greining á áhrifum frumvarpa byggði á sérstaklega

sem er rekið áfram af kvennastéttum að mestu leyti. Flest starfsfólk innan heilbrigðiskerfisins er hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar, þar sem konur eru í yfirgnæfandi meiri hluta.

Það er nefnilega stundum talað um áhrifamat eins og það sé einhver óþarfur samkvæmisleikur en mat á áhrifum frumvarpa á stöðu kynjanna leiðir til vandaðri lagasetningar og hefur bein áhrif á

Það hvernig jafnréttismat er framkvæmt leiðir okkur líka að umræðu um það hvernig áhrif

stöðuskýrslu um loftslagsmál og hvernig aðgerðir stjórnvalda væru að hafa áhrif á þau. Auðvitað á svona að fylgja með fjárlögum árið 2022. Þegar aðgerðir í þágu loftslagsmála eiga að vera allt yfir fjárlögunum þá skiptir öllu máli að meta stöðuna og segja hvaða aðgerðir eru að vinna í rétta átt,

á sama tíma og við ættum að vera að lækka losun á hverju einasta ári. Það var búið að binda svo laust utan um allar aðgerðir stjórnvalda að um leið og efnahagslífið fór af stað eftir Covid sprakk losunin út.

sitt, frábært verkfæri til að sjá hvernig breytingar á áherslum og stefnu stjórnvalda geta haft áhrif á heildarlosun Íslands.

rafbíla svo efnahagslegi hvatinn á milli þeirra og bensín- og dísilbíla minnkar. Ég er algerlega þeirrar skoðunar að við þurfum að endurskoða hvernig við beitum ívilnunum í þágu rafbíla.

og myndi síðan helmingast til þeirra sem væru að kaupa bíl númer tvö, og ef fólk væri í þeim efnum að geta átt þrjá bíla og rafbíllinn væri sá þriðji þá fengi sá bíll enga ívilnun. Þá þarf líka að ávarpa þá staðreynd að ríkisstjórnin hefur enn ekki tekið almennileg skref í áttina að því að auka álögur á mengandi bíla, bæði til að draga úr

en í heilbrigðu ívilnanakerfi þá væri það einfaldlega þannig að fólkið sem hefur efni á því að kaupa sér nýjan bensínbíl árið 2022, þegar kvótinn okkar fyrir nýjum bensínbílum er í rauninni búinn,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

375 milljónir á fjárlögum duga fyrir 50 samningum, þar sem meðalsamningurinn kostar kostar 30 milljónir vegna þess að það er bara fjórðungur af kostnaðinum sem ríkið leggur fram. En þar erum við líka komin að öðru. Eitt er spurningin um vanáætlun kostnaðar. Ég held að hún sé algerlega til staðar, þetta sé of lág upphæð út frá því. Síðan er það spurningin um kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Þar hefur hnífurinn staðið í kúnni í fimm ár. Fyrir fimm árum sögðu sveitarfélögin að 25% sem ríkið ætlaði að leggja inn í kerfið dygðu ekki,

NPA les maður að við í velferðarnefnd á þeim tíma höfum séð fyrir okkur að kannski tveimur árum eftir gildistöku laganna væri hægt að endurskoða þetta og jafna leikinn milli ríkis og sveitarfélaga.

Hún verður einfaldlega sú að sveitarfélögin höfðu rétt fyrir sér fyrir fimm árum. Ég sé ekki að nokkuð annað geti átt sér stað. Þá eykst nú strax þörfin á ríkisframlagi úr 25 í 30% af hverjum NPA-samningi og þá er fjárlagaramminn brostinn.

dag, er svo skemmtilega óheiðarleg. Þau segja að það sé verið að fjölga samningum og framlengja bráðabirgðaákvæði. Það hljómar mjög vel. En það er verið að fresta fullri gildistöku bráðabirgðaákvæðis um tvö ár. Það er verið að fjölga samningum, jú, frá þeim 90 sem eru núna upp í það að þeir geti orðið allt að 145 á næsta ári en þeir áttu að vera 172 á þessu ári.

Þeir verða 145 á næsta ári. Það er 15% fækkun samninga þannig að allt jarm stjórnarliða um að hér sé verið að auka réttindi þjónustuþega NPA er bara bull.

fjárveitingar ættu ekki að vera takmarkandi þáttur hvað varðar þessi mannréttindi. Nú á ég sæti í fjárlaganefnd og þar koma iðulega fyrir NPA-samningarnir, samningar um notendastýrða persónulega aðstoð

þá er fækkun á milli ára, úr 172 samningum um notendastýrða persónulega aðstoð, NPA-samningum, í 145.

Herra forseti. Ég er nú þannig að mér finnst jákvætt að sem mest af þjónustu sé hjá sveitarfélögunum. Þetta er það stjórnsýslustig sem stendur almenningi næst. Þarna finnst mér í sjálfu sér ekkert athugavert við að málaflokkur fatlaðs fólks sé vistaður. En sveitarfélögin eru náttúrlega farin að kvarta undan þeirri stöðu sem þau eru komin í, ekki vegna þess að í prinsippinu vilji þau ekki sinna þessu heldur vegna þess að þeim eru ekki tryggðir fjármunirnir til þess. Alþingi setur sveitarfélögunum stífan ramma varðandi hvaða tekjuöflun þau geta farið í. Útsvar er skilgreint af okkur og við síðan ákveðum hvaða verkefnum þau eiga að sinna en einhvern veginn vantar alltaf upp á

og það eru bara örfáir áhrifaþættir sem eru sérstaklega tilteknir í lögum að eigi að skoða. Það á samkvæmt lögum um opinber fjármál að leggja mat á fjárhagsleg áhrif frumvarpa áður en þau eru lögð fram af ríkisstjórn. Svo á samkvæmt sveitarstjórnarlögum að fara fram sérstakt mat á áhrifum frumvarpa á fjárhag sveitarfélaga.

Hvort það eigi að leiða til þess að ríkið taki málaflokkinn til sín aftur eða bara borgi einfaldlega reikninginn, mér finnst það ekkert skipta öllu máli endilega. Aðalatriðið er að þarna er hópur sem

sleppt hv. þingmanni án þess að nefna hlutverk Íslands í loftslagsmálum. Hvert ætti hlutverk Íslands í loftslagsmálum að vera?

Aðalatriðið er einmitt, eins og hv. þingmaður nefndi, að þetta er réttur einstaklinga og það er ábyrgð ríkisins að sjá til þess að

engan veginn. Tökum bara grunnmarkmiðin. Ríkisstjórnin er með markmið í stjórnarsáttmála sem hún vill fyrir enga muni formfesta með því að setja í lög.

Grunnmarkmið Parísarsáttmálans er hins vegar aðeins loðnara og kannski erfiðara að færa yfir á einstaka ríki því að markmiðið þar er að halda hlýnun jarðar innan 1,5° miðað við upphaf iðnbyltingar. Ísland eitt og sér getur það aldrei, þetta er sameiginlegt verkefni alls heimsins. En það sem við gætum gert væri að ganga fram með góðu fordæmi, verða með fyrstu ríkjum til að ná kolefnishlutleysi, verða t.d. fyrsta ríkið til að ná kolefnishlutleysi í samgöngum,

verið sé að draga saman í raun það sem við setjum í þróunarsamvinnu og mannúðaraðstoð á þessu ári, í kringum 1 milljarð, vegna þess að við erum að taka peninga úr þessum mannúðar- og þróunarsamvinnupotti,

hvort þetta tvennt myndi hafa áhrif á hvort annað og hann taldi að svo yrði ekki. En, eins og ég segi, er þetta um 1 milljarður á fjáraukalögum. Ég hef lagt fram breytingartillögu við fjáraukalögin hvað þetta snertir. Þegar lesið er um breytingartillögur við fjárlögin fyrir næsta ár

tryggja að við höldum okkur í 0,35% af þjóðartekjum í framlögunum. Þetta leiðir í rauninni til þess að aftur á næsta ári ætlum við að lækka framlög

og margt annað er hreinlega á niðurleið eftir Covid og svo eftir stríðið og hækkandi verðbólgu víða um heim og þróunarlöndin eru að ganga í gegnum mjög erfiða tíma. Það er mikilvægt að við séum ekki að snúa baki við þeim á sama tíma og við erum auðvitað að styðja við frændur okkar í austri.

En fleira var það ekki sem ég ætlaði að nefna í þessu sambandi.

millj. kr. Ef ég skil þetta rétt þá er verið að taka fé úr alþjóðaþróunarsamvinnu, málefnasviðinu sem heitir það, fé sem fer í verkefni sem eru búin að vera í gangi nokkur ár væntanlega,

Ég hef ekki fengið útlistun á því hvaða verkefni er verið að skera niður og hvernig þessu er háttað og ég get ekki séð að það sé þróunarsamvinna að styðja við vini okkar í Úkraínu.

til félagasamtaka vegna þróunar- og mannúðarverkefna og framlög til alþjóðastofnana. Ég reikna með að fá eða alla vega mun ég biðja um þessar upplýsingar á næsta fundi þróunarsamvinnunefndar sem fundar í lok desember. En já, það er rétt skilið hjá hv. þingmanni að við erum að taka fjármagn frá mjög brýnum verkefnum annars staðar í heiminum

á kostnað framlaga til annarra brýnna alþjóðlegra verkefna.“ Þetta finnst mér ekki nógu gott. Það er stríð í Evrópu og auðvitað þurfa íslensk stjórnvöld og íslenskt samfélag að taka þátt í þeim stuðningi við úkraínsku þjóðina.

að Efnahags- og framfarastofnun Evrópu, OECD, setti það markmið fyrir ansi mörgum árum síðan að lönd heimsins ættu að stefna að 0,7%. Við erum bara hálfdrættingar þannig að það hefði verið allt í lagi að hækka þetta upp í 0,36. Það væri góð leið á leiðinni upp í 0,7. En, nei, ríkisstjórnin hefur ákveðið að halda þessu í 0,35% út kjörtímabilið.

„Efni: Breytingartillögur á fjárlagafrumvarpi 2023 vegna framlags til SÁÁ. Samkvæmt breytingartillögum á fjárlagafrumvarpinu verða framlög til SÁÁ aukin um 120 milljónir til viðbótar við upprunalega tillögu í fjárlagafrumvarpi. SÁÁ vilja í fyrsta lagi koma á framfæri þökkum til fjárlaganefndar fyrir velvilja þann sem hún hefur sýnt starfsemi SÁÁ, það er afar verðmætt að finna velvilja og stuðning nefndarinnar.

Eins og kom fram í innsendu erindi til fjárlaganefndar dugar þetta því miður ekki til að halda úti viðunandi heilbrigðisþjónustu hjá SÁÁ sem mun hafa áhrif á marga veika einstaklinga sem þurfa sárlega á henni að halda. SÁÁ þarf samt sem áður að skera niður um 200 milljónir króna á árinu 2023 sem jafngildir“ — og hlustið nú — „að minnsta kosti 270 færri innlögnum á Sjúkrahúsið Vog, að minnsta kosti 160 sjúklingar fái ekki meðferð við ópíóðafíkn,“ — sem fer ört vaxandi og er stórhættuleg og veldur dauða „sumarlokun á Vík og göngudeild, sumarlokun á Sjúkrahúsinu Vogi í fyrsta sinn.“ — Síðan 1983 þegar það var tekið í notkun. Það er rosalega stórt skref að þurfa að loka heilu sjúkrahúsi fyrir sárveikum einstaklingum. „Ef niðurstöður fjárlaga verða óbreyttar frá því sem birtist í breyttu fjárlagafrumvarpi gerum við okkur vonir um að næsta skref af hálfu yfirvalda verði að fara í gerð þjónustusamninga við SÁÁ til lengri framtíðar. Það er að okkar mati eina leiðin til að koma í veg fyrir að óvissa ríki árlega um þjónustuna og að það þurfi ekki að fara í björgunaraðgerðir á hverju ári.

Alkóhólismi er þriðji stærsti dauðsvaldurinn, baneitraður sjúkdómur, næst á eftir krabbameini og hjartasjúkdómum.

Engum geðjast að þeirri tilhugsun að vera talinn líkamlega eða andlega frábrugðinn öðru fólki. Það er því ekkert skrýtið að drykkjuferill okkar sé varðaður óteljandi árangurslausum tilraunum til að sanna að við getum drukkið eins og venjulegt fólk. Allir ofdrykkjumenn halda fast í þá þráhyggju að þeir muni einhvern tíma og með einhverjum hætti getað haft stjórn á drykkju sinni og notið hennar. Það er furðulegt hvað þessi blekking er lífseig, margir halda í hana þangað til hún leiðir þá til geðveiki eða dauða. Við gerðum okkur ljóst að við urðum að játa það heils hugar fyrir sjálfum okkur að við værum alkóhólistar. Það er fyrsta skrefið í átt til bata. Við þurfum að hætta að telja okkur trú um að við séum eins og annað fólk eða að við getum orðið það. Við alkóhólistar erum karlar og konur sem höfum misst stjórn á áfengisneyslu okkar. Við vitum að enginn sem í raun og veru er alkóhólisti nær nokkru sinni stjórn á neyslu sinni. Það hafa komið þeir tímar að við héldum að við værum að ná tökum á drykkjunni, en slíkum tímabilum, og yfirleitt voru þau mjög stutt, fylgdi óhjákvæmilega enn meira stjórnleysi sem smám saman leiddi til aumkunarverðrar og óskiljanlegrar siðgæðishnignunar. Við erum sannfærð um það, öll sem eitt, að alkóhólistar eins og við erum haldnir stigversnandi sjúkdómi. Með tímanum mun hann versna, aldrei batna. Það má líkja okkur við manneskju sem hefur misst fæturna. Þeir vaxa ekki upp á nýtt. Það virðist heldur ekki vera til meðferð sem gerir alkóhólista á borð við okkur eins og annað fólk. Við höfum reynt öll hugsanleg úrræði. Í einhverjum tilfellum var um tímabundinn bata að ræða, en bakfallið varð þá þeim mun verra. Læknar sem vita eitthvað um alkóhólisma eru sammála um að það sé útilokað að hægt sé að gera hófdrykkjumann úr alkóhólista. Vera má að það takist einhvern tímann með hjálp vísindanna, en enn þá hefur ekkert slíkt gerst. Þrátt fyrir allt sem við höfum frá að segja munu margir alkóhólistar ekki trúa því að þetta eigi við um þá. Þeir munu reyna að sanna það með margs konar sjálfsblekkingu og tilraunastarfsemi að þeir séu undantekning frá reglunni og þar með ekki alkóhólistar. Ef einhver sem misst hefur stjórn á drykkju sínu getur snúið við blaðinu og farið að drekka í hófi þá tökum við ofan fyrir honum. Hamingjan veit, að við höfum sannarlega reynt vel og lengi að drekka eins og annað fólk. Hér eru nokkur dæmi um aðferðir sem við höfum prófað: Við höfum reynt að drekka eingöngu bjór, drekka takmarkaðan fjölda drykkja, drekka ekki einsömul, drekka aldrei á morgnana, drekka bara heima, eiga aldrei áfengi heima, drekka aldrei í vinnutíma, drekka bara í veislum, skipta frá viskíi yfir í koníak, drekka bara léttvín, við höfum jafnvel samþykkt að segja upp vinnunni ef okkur yrði það á að mæta þangað drukkin, við höfum reynt að fara í ferðalag, reynt að fara ekki í ferðalag, lofað að hætta að drekka (með og án heitstrenginga), prófað að stunda meiri líkamsrækt, lesa uppbyggjandi bækur, fara á hressingarhæli og/eða heilsuhæli, láta vista okkar á stofnun — og við gætum endalaust bætt við þennan lista. Það er ekki okkar hlutverk að fullyrða að einhver sé alkóhólisti en þú getur auðveldlega gert þína eigin sjúkdómsgreiningu. Farðu bara á næsta bar og prófaðu að hafa stjórn á drykkjunni. Byrjaðu að drekka og stoppaðu svo allt í einu. Prófaðu þetta oftar en einu sinni. Ef þú skoðar árangurinn heiðarlega verður þú ekki lengi að komast að því hvar þú stendur. Ef þetta getur opnað augu þín fyrir stöðu þinni þá er það sannarlega timburmannanna virði. Eitt sinn alkóhólisti, alltaf alkóhólisti. Það hefur verið talað um það að þeir sem hætta að drekka, og það er sannað, í einhvern árafjölda haldi — og ég er einn af þeim, ég hætti einu sinni að drekka í þrjú ár og hélt ég gæti byrjað að drekka aftur. En fólk sem er alkóhólistar á annað borð hættir að drekka og byrjar svo eftir einhver ár að drekka aftur fer ekki á sama stað og það var áður þegar það hætti að drekka heldur fer það á þann stað sem það hefði verið á ef það hefði haldið áfram að drekka allan tímann þróast, þróast og þróast endalaust með okkur en við höldum honum í skefjum með því að drekka ekki. Sú aðferð sem hefur reynst alkóhólistum mjög vel, og það er nánast eins þýðingarmikið fyrir alkóhólistann eins og insúlín er fyrir sykursjúklinginn,

nánast eina aðferðin sem þekkt er sem virkar. Vissulega fara margir í meðferð, koma út og notfæra sér það

spítalann sem við köllum Vog og þar er raunverulega sú starfsemi til staðar þar sem menn fara í svokallaða afvötnun. Þeir koma iðulega, ekki alltaf en oftast, undir áhrifum og það tekur einhvern tíma að renna af þeim og síðan fá þeir upplýsingar um það hvað alkóhólismi er. Margir segja sem svo: Mér fannst að það væri verið að lýsa mínu lífi á töflunni þegar var verið að útskýra fyrir fólkinu — sem alltaf er gert — hvernig alkóhólisminn þróast, hvernig alkóhólisminn virkar.

hjá stjórnvöldum er að segja okkur hvert umfang vandans er, að segja: Við glímum við svona stórt vandamál. Þar af leiðandi leggjum við til meðferðarúrræði, forvarnaúrræði o.s.frv. til að breyta bæði umfanginu á vandanum og því hvernig við meðhöndlum umfangið í heild sinni, hvort sem það er bara SÁÁ eða fleiri meðferðarúrræði um allt land eða hvernig það fyrirkomulag raðast upp.

það er ekki bara það að vilja vera drukkinn eða vera róni eða eitthvað svoleiðis sem þýðir að vera alkóhólisti. Það er líka hvernig þú getur ekki farið með áfengi, farið með þetta vímuefni.

og tek undir að þetta er lúmskur og lævís og banvænn sjúkdómur sem menn vita raunverulega lítið um. Vandinn er líka oft sá að þeir sem eru með þennan sjúkdóm berjast við að segja: Nei, ég er ekki með þennan sjúkdóm. Það er stóra vandamálið. Ef einhver segir við mig að ég sé væntanlega með krabbamein þá hætti ég ekkert fyrr en ég kemst undir læknishendur og geri allt sem ég mögulega get til þess að losna við það.

Það er mikilvægt í þessum málaflokki

fyrirmyndarþjóðfélagsþegn og þá hætti hann í vinnunni og settist í helgan stein og hélt að nú gæti hann byrjaði að drekka bara eins og í gamla daga. Til að gera langa sögu stutta þá settist hann niður og fékk sér huggulegt koníaksglas. Eftir tvo mánuði var hann kominn á spítala og innan tveggja ár var hann dáinn. Svona er þessi sjúkdómur slæmur. Ég heyrði í konu um daginn sem hafði verið oft í meðferð og hún hafði náð þeim árangri að vera edrú í sjö ár.

bara dottið í það eina helgi og komið svo aftur. Þessi helgi stóð í fimm ár. Svona er þetta hættulegt og menn ráða ekkert við sig, því miður. Þess vegna er aldrei

þá voru bara menn sem hafði runnið af og einn eða tveir læknar og búið. Núna eru komnir alls kyns læknar og alls kyns sérfræðingar og vel lært fólk og sálfræðingar (Forseti hringir.) og félagsfræðingar, þannig að þetta er allt í rétta átt þó að það megi alltaf bæta við.

veltum við öllum steinum og hugsum til framtíðar, hugsum hvernig við gætum bætt kerfi okkar til þess til að reyna að sjá til þess að ekki jafn margir þurfi á þeirri aðstoð að halda sem er í boði á Vogi. Er eitthvað sem við gætum gert til að bæta líf fólks, grípa það áður en það þarf að fara inn á Vog, áður en það þarf að fara í meðferð?

Þetta er vandamálið, fólk áttar sig ekki á því á hvaða vegferð það er.

að hamra á forvörnum og annarri slíkri starfsemi sem gerir það að verkum að fólk drekkur minna. Eins og kom fram hérna um daginn er stríðið við fíkniefni tapað og þetta er bara spurning um hvernig við getum haldið utan um það og haldið því í skefjum.

Ég held að við þurfum að fara að skoða það hvernig við ætlum að virkja almenning til þátttöku í orkuskiptunum. Vissulega eru grænir skattar en þeir hafa bara viss áhrif. Eins og kom fram fyrr í dag þá mun 1%

Ég hef skoðað aðeins Kyoto-bókunina sem verður gerð upp á næsta ári. Við munum ekki geta staðið við skuldbindingar samkvæmt Kyoto-bókuninni. Það er alveg útilokað.

þannig að við erum ekki að standa við skuldbindingar okkar hvað það varðar þrátt fyrir að á bls. 9 í stjórnarsáttmálanum sé fjórum sinnum talað um það að við ætlum að vera best í heimi

samhliða því að styrkja efnahagslega stöðu landsins og verða í forystu í orkuskiptum á alþjóðavísu.“

Við eigum ekki að vera að hugsa um að vera fremst í heimi. Heimurinn er ekki mikið að hugsa um Ísland. Ég hef búið erlendis og Ísland er fólki ekki efst í huga þegar það er að hugsa um loftslagsmálin. Það sem við eigum að gera er að nota okkar grænu orku til orkuskipta þannig að allir fái að taka þátt, allir geti verið með í því, og uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar okkar. Hvað hefur Ísland gert á undanförnum árum?

sem ríkið og íbúar þess eru ábyrg fyrir, bæði ríki og íbúar. Hún var óbreytt milli áranna 2017 og 2018. Langmest losun er vegna orku og stórt hlutfall, um helmingur, frá vegasamgöngum.

Hvernig ætlum við að standa við skuldbindingar okkar samkvæmt Parísarsamkomulaginu án þess að kaupa kolefnislosunarheimildir fyrir milljarða? Við munum þurfa að standa í þeim sporum í fjárlagaumræðu næstu ára

Það er það sem við eigum að ræða hér þegar kemur að loftslagsmálum. Ég óska eftir því að ríkisstjórnin komi með áætlun um það hvað við ætlum að gera hvað þetta varðar. Þetta er grundvallaratriði í loftslagsmálum.

svona tilskipanir. Eins og staðan er akkúrat núna, forseti, þá erum við ekki með neitt lögfest markmið, sýnist mér, um losun

Jú, við förum í orkuskipti, það er gott og blessað. En það er líka margt annað sem við getum gert. Við getum t.d. á alþjóðavísu hætt að selja upprunaábyrgðir til Evrópusambandsins þar sem við erum að hjálpa ríkjum ESB að menga

sem kom út í gær. Þar er talað um að Landsvirkjun sé mögulega að hætta að gefa íslenskum heimilum upprunaábyrgðina í sinni sölu til þeirra.

heimilunum, þá ber þeim að lækka verðið. Það er alveg augljóst mál. Ef þeir ætla að segja: Nei, þið fáið hérna raforku með kolum og kjarnorku, þá ber þeim skylda til að lækka verðið. Það er alveg kristaltært í mínum huga

á góðu verði svo hann gæti rekið sitt fyrirtæki vegna þess að upprunavottun frá Íslandi var að skemma rekstur hans. Það sýnir hvað er í gangi í Evrópu hvað þetta varðar.

loftslagsmarkmiðin sem Ísland er búið að setja og að ríkisstjórnin sé búin að setja sér sjálfstætt markmið um 55% samdrátt í losun. Nú erum við með vef sem heitir orkuskiptaspá.is frá Orkustofnun sjálfri,

Það er ekki fyrr en 2038 sem við eigum að vera búin að ná 55% samdrætti. Þetta er núverandi staða og ef það á að ná þessum markmiðum þá munum við þurfa að skrúfa ansi hratt

ekki við. Við eigum að gera þetta á okkar forsendum og gera okkar besta. Það er erfitt að gera betur en sitt besta og ekki hægt að mínu mati.

Þetta snerist um hversu furðulegt það væri að það virtist sem svo að ákvarðanir stjórnvalda á síðustu árum varðandi orkuskipti hefðu verið framkvæmdar

almenning á vefnum að því sem hún kallar orkuskiptalíkan, þar sem sérfræðingar stofnunarinnar eru búnir að safna saman öllum helstu breytum varðandi losun Íslands á gróðurhúsalofttegundum og stilla síðan upp valmöguleikum fyrir notendur, herða róðurinn í þessu eða skipta þessu eldsneyti út fyrir hitt, svo hvert og eitt okkar geti sett fram sína eigin framtíðarspá. Þetta er alveg ofboðslega fróðlegt vegna þess að það dregur bæði svo skýrt fram hversu langt stjórnvöld eru frá því að ná eigin markmiðum og líka hversu seigt er í kerfinu með marga þætti. að maður leiki sér í kerfinu að keyra allar breytur í eina átt þá tekur samt langan tíma að hreinsa losun gróðurhúsalofttegunda úr kerfinu vegna þess að

álverin sem munu halda áfram að spýja koltvísýringi í einhverja áratugi en horfum bara á venjulegan einkabíl. Bensínbíll sem fer á götuna í dag

gera stjórnvöldum 2030 lífið leitt og auka losun Íslands. Það er bara rosalega stór og afdrifarík ákvörðun að

Þegar við skoðum hvaða kerfi hefur verið komið upp til að hvata þessum orkuskiptum þá ber það ekki með sér að verkefnið sé jafnbrýnt og það augljóslega er. er. Ívilnanir eru til kaupa á bílum sem ganga fyrir rafmagni en það er t.d. ekki búið að fjárfesta nógu mikið í almenningssamgöngum eða hjólreiðum, miklu ódýrari fjárfestingu sem skilar raunverulegum orkuskiptum í formi breyttra ferðavenja.

aukinn metnað úr 40 upp í 55% samdrátt í losun. Ef við skoðum markmið varðandi samgöngur á landi þá er markmiðið í aðgerðaáætluninni að fara úr losun ársins 2005, sem var 776.000 tonn,

markmið varðandi orkuskipti á landi. Það var mjög raunhæft markmið vegna þess að þeir settu inn þau viðmið sem Noregur setur sér varðandi t.d. nýskráningarhlutfall bifreiða. Varðandi fólksbíla, bílaleigubíla og sendiferðabíla þá miðar módelið við 100% nýskráningarhlutfall árið 2025 en ekki 2030 eins og er hér á landi,

og myndi rúmast innan þeirra markmiða sem stjórnvöld hafa sett sér, ólíkt því sem núverandi kerfi ívilnana býður upp á. Þetta nefni ég vegna þess að í fjárlögum núna er einfaldlega ekki sú sýn á kerfi á næsta ári sem mun tryggja þessa framkvæmd. Það munar kannski einna helst um bílaleigurnar.

spár um fjölgun ferðamanna voru færðar inn í reiknilíkanið þá sprengdi það af sér öll bönd. Ferðaþjónustan hefur vaxið svo gríðarlega

keypt nógu marga notaða bíla svo bílaleigurnar geti selt þá frá sér. Orkuskipti hjá bílaleigum skipta nefnilega höfuðmáli þegar kemur að því að ná markmiðum varðandi samdrátt í losun frá samgöngum á landi vegna þess að

hefðu auðvitað átt að nást miklu fyrr en því miður hafa verið stigin röng skref í þeim málum á síðustu árum.

bílaleigur fengu niðurgreiðslu á bensínbílum upp á 400.000 kr. gegn því að kaupa ákveðið hlutfall hreinorkubíla.

en ég spyr mig, frú forseti: Er ekki kominn tími til að hætta þessu og fara einfaldlega að setja skýr markmið um að bílaleigum verði bannað að kaupa bensínbíla,

hjálpi til við kynningarátak á Íslandi sem áfangastað fyrir ferðamenn (Forseti hringir.) sem vilja prófa að taka þátt í umferð þar sem orkuskipti hafa tekist 100%. Það væri sölupunktur sem myndi ganga vel.

Frú forseti. Ég þakka andsvarið. Það er náttúrlega lykilatriði varðandi orkuskiptin að þau séu réttlát og öllum aðgengileg og sú er alls ekki raunin í dag. Að hluta til er vandinn vegna þess að fólk hefur mögulega einblínt of mikið á dýrasta dýrasta skrefið inn í orkuskiptin, sem er að kaupa nýjan fólksbíl, á meðan miklu hagkvæmari orkuskipti, bæði fyrir samfélagið og einstaklingana, væri að að dæla peningum í almenningssamgöngur, uppbyggingu hjólainnviða og niðurgreiða reiðhjól og rafmagnsreiðhjól. Allt þetta myndi skila miklu fleiri tonnum í minnkaðri losun. Fyrir hverja krónu þarna værum við að græða miklu meira en fyrir hverja krónu í rafbílana. Þeir eru samt hluti af lausninni og þess vegna þurfum við eitthvert kerfi til að taka á þeim, líka vegna þess að þeir eru áþreifanlegur hluti. Fólk sem er að taka þátt í orkuskiptum með því að eiga rafbíl

næstum helmingur allra ívilnana fyrir vistvæna bíla nýtast efstu tekjutíundinni þegar um einstaklinga er að ræða, næstum helmingur fer til tekjuhæstu tíundarinnar af einstaklingum. Augljóslega er þetta því ekki að nýtast öllum

Er einhver von að við náum þessum markmiðum um 55% samdrátt og erum við að fylgjast nægilega vel með árangri þessara aðgerða sem við erum að fara í? Sjáum við árangur af markmiðunum?

Losun á beinni ábyrgð Íslands er að dragast saman rétt innan þeirra marka sem sett eru í samkomulagi Íslands og Evrópusambandsins,

55% og því erum við fjarri því að ná því sem við ættum að gera. Ég held að hér séum við líka að horfa fram á það sem ég heyrði hv. þingmann nefna í ræðu sinni áðan, Dunning-Kruger áhrifin; að stjórnvöld hafi verið svo fullviss um að standa sig alveg frábærlega að þau hafi ekki verið með opin augu fyrir því að svo var ekki.

Eins og kemur fram í nefndarálitinu er markmið frumvarpsins að stuðla að því að einstaklingar sem metnir hafa verið til örorku og/eða misst hafa hluta starfsgetu sinnar geti aflað sér hærri tekna með atvinnu áður áður en tekjurnar koma til lækkunar á greiðslum til örorku- eða endurhæfingarlífeyrisþega. Í stuttu máli er verið að hækka frítekjumarkið úr liðlega 109.000 kr. á mánuði eða 1.315.000 kr. á ári í 200.000 kr. á mánuði eða 2,4 milljónir. Auk þess er verið að lækka skerðingarhlutfall úr 11% í 9% sem er nauðsynlegt til að koma í veg fyrir að hækkun frítekjumarksins leiði til svokallaðs falls á krónunni, að það endurvekist. Ég ætla ekki að hafa frekari orð um þetta nefndarálit. Breytingartillagan liggur fyrir og er í samræmi við þessa hækkun frítekjumarks.

og síðan hv. þingmenn Ásmundur Friðriksson, Guðrún Hafsteinsdóttir, Hafdísar Hrönn Hafsteinsdóttir, Jódís Skúladóttir, Lenya Rún Taha Karim, Oddný Harðardóttir og sá er hér stendur, Óli Björn Kárason.

En því má ekki gleyma að umrætt frítekjumark hefur staðið í stað síðan 2009 og það í krafti meirihlutavalds ríkisstjórnar síðustu fimm árin. Ef upphæðin hefði tekið breytingum til samræmis við launaþróun væri frítekjumarkið í dag rúmlega 250.000 kr. á mánuði.

Ef við ætlum að taka á skerðingarkerfinu af alvöru og hvetja öryrkja til atvinnuþátttöku verðum við að tryggja að frítekjumarkið nái yfir alla greiðsluflokka.

Það er mjög ósanngjarnt þegar við ætlum virkilega að virkja öryrkja til vinnu að taka einn hóp út og segja: Þið fáið ekki að vera með. Sjáum til þess, bara með þessum breytingum, að þeir verði með. Þetta kostar ekki og gleymum því ekki að það er alltaf verið að tala um að það kosti eitthvað að gera þetta.

sem lúta öll að því að bæta kjör þeirra sem verst hafa það í samfélaginu. Vissulega getum við haldið áfram að gera betur og ég treysti því að

framfærsluuppbótinni. Ég trúi því að þetta sé allt undir til skoðunar. Ég tel það vera mjög mikilsvert að hækka frítekjumarkið upp í 200.000 kr. á mánuði það sé hvati til að þeir öryrkjar sem hafa möguleika á því geti aflað sér atvinnutekna. Það er ekki bara að það séu þá einhverjir möguleikar á meiri tekjum heldur er líka andlega hliðin

Þetta varðandi framfærsluuppbótina finnst mér vera eitthvað sem þyrfti að skoða og er kannski ekki möguleiki á því á þessum stutta tíma sem nú er til stefnu en ég treysti því að það verði gert í framhaldinu. Svo er eitt sem mér finnst að hafi ekki verið tekið nógu vel á af hálfu atvinnulífsins, hvort sem það eru hinir opinberu aðilar eða og það er að mæta fólki með minni starfsgetu, taka það til sín og bjóða því upp á vinnu við hæfi. Það þarf að vera þetta samstarf á milli aðila vinnumarkaðarins við ríki og sveitarfélög um að liðka til með sveigjanlegri vinnutíma og styttri vinnutíma og öllu því sem hægt er að gera.

Opinberir aðilar mega líka taka þetta til sín, finnst mér. Ég vil bara ítreka að mér finnst þetta mjög ánægjulegt og vona að þetta sé bara hluti af þeirri breytingu sem verður til batnaðar á þar eru næg verkefni til að gera það einfaldara og betra fyrir þá sem þurfa að búa við það.

Ég mæli hér fyrir hönd meiri hluta velferðarnefndar fyrir nefndaráliti um breytingu á lögum um félagslega aðstoð, greiðslutímabil endurhæfingarlífeyris.

mikilli ánægju með þetta mál, en markmiðið er að tryggja einstaklingum sem hafa misst starfsgetu sína til lengri eða skemmri tíma

raunhæf. Markmiðið er auðvitað að gera fólki kleift að auka atvinnuþátttöku sína eða eiga möguleika á því að koma inn á atvinnumarkaðinn. Það skal sagt að það var almenn samstaða í nefndinni við afgreiðslu þessa máls og það var ánægjulegt að taka þátt í starfi nefndarinnar.

rita hv. þingmenn Líneik Anna Sævarsdóttir, formaður nefndarinnar, Ásmundur Friðriksson, Guðrún Hafsteinsdóttir, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Oddný G. Harðardóttir og sá er hér stendur, Óli Björn Kárason. Guðbrandur Einarsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, lýsti sig samþykkan álitinu.

Með því er hámarkstímabil endurhæfingar lengt úr þremur árum í fimm. Fram hefur komið í umfjöllun nefndarinnar að verði frumvarpið ekki samþykkt muni hópur fólks detta á milli kerfa og missa rétt á töku endurhæfingarlífeyris án þess að hafa öðlast rétt til örorkulífeyris. Fari svo mun þessi hópur enda á félagsbótum sveitarfélaga sem duga varla fyrir salti í grautinn. Það er mikilvægt að tryggja þessu fólki skjól og því mun minni hlutinn styðja málið. Engu að síður vill minni hlutinn leggja áherslu á að ástæða þess að að umræddur hópur er í þeim vanda sem raun ber vitni er sú hversu erfitt það er að fá viðurkennda örorku. Markmið stjórnvalda um að draga úr nýgengi örorku hafa leitt til þess að nú er erfiðara en nokkru sinni áður að fá viðurkennda örorku og rétt til greiðslu örorkulífeyris.

Þá er þar með ekki sagt að viðkomandi muni aldrei nokkurn tímann gera tilraun til að hefja störf að nýju. Við þurfum einfaldlega að tryggja að almannatryggingakerfið hvetji öryrkja til þátttöku á vinnumarkaði í stað þess að refsa þeim öryrkjum sem fara út á vinnumarkaðinn með grimmilegum tekjuskerðingum. Endurhæfing á að hafa það meginmarkmið að hjálpa þeim sem hafa lent í slysum eða eru að vinna upp styrk í kjölfar veikinda að komast aftur út á vinnumarkaðinn. Endurhæfing er ekki til þess hönnuð að sía út fólk svo að nýgengi örorku

Samtökin benda á tilvik eins og þegar fötluð ungmenni fá synjun um örorkulífeyri vegna þess að endurhæfing er ekki fullreynd, þrátt fyrir að hafa í höndum álit lækna um að frekari endurhæfing muni ekki skila árangri.

heimilislæknar séu ekki sérfræðingar í gerð endurhæfingaráætlana og vitað sé að sumir þeirra veigra sér við að gera slíkar áætlanir sökum upplýsinga- og leiðbeiningaskorts Tryggingastofnunar,

Minni hlutinn leggur til að við slíka endurskoðun verði stofnuð miðstöð endurhæfingar þar sem fólk geti fengið leiðbeiningar, ráðgjöf og úrlausn sinna mála vegna hvers konar endurhæfingar sem þörf er á í hverju tilviki.

í tækni og öllu að við eigum að geta labbað inn á einn stað, fengið þá þjónustu sem við þurfum. Það verður séð um að öll gögn komi á þennan stað og viðkomandi

Forseta láðist að geta þess áðan þegar hv. þingmaður tók til máls að hann væri að mæla fyrir nefndaráliti minni hluta velferðarnefndar.

mjög góðu máli, framlengingu varðandi greiðslutímabil endurhæfingarlífeyris úr 18 mánuðum í 36 mánuði og möguleikum á framlengingu upp í 24 mánuði.

Ég tel það vera mjög brýnt að reyna eins og hægt er miðað við getu hvers að styðja við hann og hjálpa til við að

það er útséð með að viðkomandi komist aftur út á vinnumarkaðinn og þá má það ekki vera allt of flókið ferli fyrir einstakling að ljúka því máli og það þarf að vera hægt að ljúka því á einum stað. Það hafa ekki allir bakland og stuðning til þess að halda utan um það kerfi sem getur alveg verið flókið og það getur verið flókið að komast til læknis og allt sem þessu fylgir. Þess vegna þarf þetta að vera

geti nýtt sér þennan endurhæfingarlífeyri, en það verður þá að vera mikið samspil virkni og möguleika og það þarf að nýta þann tíma vel og skoða hvaða möguleikar eru þar fyrir hendi. Þó að ekki nema hluti af þeim hópi komist aftur með einhverjum hætti, í hlutastarf eða annað, út á vinnumarkaðinn þá skiptir það miklu máli. En auðvitað má þetta ekki verða til þess að hamla því að þeir sem sannarlega munu ekki geta komist aftur út á vinnumarkaðinn og eru með varanlega örorku fái þá viðurkenningu, eins og ferlið á að vera og á að virka. Ég held að þetta sé mál sem við getum öll sammælst um að sé gott skref í rétta átt meðfram því máli sem var mælt fyrir áðan.